Poštovane kolegice i kolege, ispričavam se, 15 min kasnimo, iz objektivnih razloga, a nastavljamo s radom s točkom: - Izvješće o sastancima Europskog vijeća i Europskog vijeća. vijeća. Dakle dva su održanih u Bruxellesu 28. i 29. lipnja 2018. g. Izvješće o sastancima Europskog vijeća i Europskog vijeća i sastanku državnih članica Euro područje i Euro summit održanih u Bruxellesu 17. i 18. listopada 2018. g. Podnositelj je predsjednik Vlade Vlade RH. Predsjednik Vlade podnijeti će izvješće u skladu s čl. 11. Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim poslovima. Prije nego što dam riječ predsjedniku Vlade, prije nego što on podnese uvodno izlaganje, ja bi molio da pozdravimo učenice i učenike Srednje škole Marka Marulića iz Slatine, dobrodošli. …/Pljesak./… Molio vi sada predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića da podnese izvješće, izvolite. uključen./… sabora, poštovane i cijenjene zastupnice i zastupnici. Danas imam zadovoljstvo predstaviti vam izvješće sa zadnja 4 sastanka Europskoga vijeća, 2 formalna koja su održani 28. i 29. lipnja, jedan sredinom listopada, te dva neformalna, jedan u Sofi u svibnju i jedan u Salzburgu sredinom rujna. Naš sastanak u Sofi je bio obilježen sa 2 teme, prije svega digitalna arenda i inovacije, situacija i odnosi sa Iranom, te trgovinski odnosi EU i SAD-a. Moderne tehnologije Moderne tehnologije ubrzano mijenjaju svijet i EU treba postati prethodnih u naprednim tehnologijama i inovacijama, budući da one izravno pridonose otvaranje radnih mjesta. Upravo je zbog toga u prijedlogu novog, višegodišnjeg financijskog okvira, koje je pripremila Europska komisija, značajno povećan iznos sredstava, koji je predviđen za inovacije i za digitalnu ekonomiju, riječ je čak o povećanju za 64% odnosno, na 9,2 milijarde eura. Razmotrili smo na tom sastanku i prijedloge za dovršetak jedinstvenog digitalnog tržišta, do kraja ovog institucionalnog ciklusa, institucije EU, dakle, do, odnosno, tijekom 2019. g. U EU to je vrlo interesantan podatak za Hrvatsku, u prošloj g. je bilo zaposleno više od 8,4 milijuna ljudi u informatičko komunikacijskog tehnologijama, dakle u ICT sektoru što je veliko povećanje, u odnosu na 5 g. ranije. Usporedbe radi, Hrvatska, koja je također povećala br. i udio stručnjaka u ICT sektoru, u ovom trenutku ukupan br. zaposlenih u tim domenama iznosi svega 35 tisuća. Dakle, to nam je svima signal ako želimo ići u korak sa digitalizacijom, da moramo više ulagati u ove kompanije i u ovaj sektor. Hrvatski IT sektor, bilježi neprekidni godišnji rast, ima ubrzani rast izvoza i trebamo iskoristiti i raspoloživa sredstava iz europskih fondova, za potporu ovog sektora i njegov daljnji rat, koji će pridonijeti digitalnoj transformaciji hrvatskoga društva. Osim digitalnih tehnologija, raspravili smo i pripreme. Za punu primjenu, uredbe za zaštiti osobnih podataka, koja štiti osobne podatake naših građana, bilo u njihovim privatnom ili u poslovnim svojstvu, kao klijenata ili zaposlenika, ta je uredba i u Hrvatskoj stupala na snagu krajem svibnja ove g. Posebno za Hrvatsku važan događaj, bio je i sastanak na vrhu između zemalja EU i država jugoistoka Europske, riječ je o inicijativi moga prijatelja i kolege, bugarskoga primjera Bojka Borisova, koji je popunio jednu prazninu, koja je na razini Europskoga vijeća, dakle, šefova država i vlada, u pogledu dijaloga s nama susjednim zemljama, postojala praktički 15 g. od onog Solunskuga summita iz 2003. g. Hrvatska kao što znate vodi politiku, koja je dosta otvorenija prema procesu proširenja, nego što je to trenutno situacija sa mnogim članicama EU. Mi Mi se zalažemo za ispunjavanje kriterija, vrednovanje individualnih postignuća svake države, te nastojimo već na vrijeme signalizirati ono što je naše naporedno iskustvo, a to je da se unatoč ovim sistemskim pripremama koje obuhvaćaju osnovna načela, poštivanja prije svega vladavine prava, ispunjavanja kriterija, po pojedinim pregovaračkim poglavljima, treba na vrijeme, voditi računa o gospodarskim aseptika članstva, onome što nazivamo ekonomskim upravljanjem, svemu onome što donosi europski semestar jer je i Hrvatska vidjela da je praktički preko noći, nakon članstva odmah ušla u proceduru prekomjernog proračunskog manjka, kasnije u proceduru prekomjernih makroekonomskih neravnoteža. I cijeli taj proces treba imati u vidu, svaka država koja se priprema za članstvo, dakle, uz političke, sektorske kriterije. Smatramo da je taj sastanak koji je organizirala Bugarska bio vrlo dobar i koristan, osnovna tema je bila povezanost. Dakle, povezanost u svim aspektima, od kontakata među ljudima, pa do prometne povezanosti, energetske povezanosti infrastrukture povezanosti, riječ je o malom broju zemalja koje ne mogu biti otok i i koje mnoge ni međusobno nisu dobro povezane, a kamoli sa drugim dijelovima EU i stoga smo uz zaključke toga sastanka uvrstili i odluku da se za vrijeme hrvatskoga predsjedanja, kao što znamo to će biti u prvoj polovici 2020. održi još jedan takav sastanak na vrhu da bude u Zagrebu, naša je ambicija i simbolika da to bude točno otprilike 20 godina nakon zagrebačkog sastanka na vrhu iz studenog 2000. koji je u mnogo čemu bio prekretnički za europsku perspektivu država jugoistoka Europe uvjereni smo bi takav sastanak na početku mandata novog parlamenta, nove komisije, novog predsjedatelja vijeća, novog višegodišnjeg financijskog okvira trebao zacrtati na najvišoj političkoj razini hodogram aktivnosti za nama susjedne zemlje i daljnju perspektivu procesa proširenja. Tema koja je dominirala u lipnju bilo je pitanje migracija. Mi smo tada postigli dogovor o sveobuhvatnom europskom pristupu migracijama taj pristup objedinjuju učinkovita kontrola vanjske granice Europske unije, pojačano vanjsko djelovanje i unutarnji aspekti i to na sva tri migracijska pravca, istočnom, središnjem i zapadno sredozemnom pravcu. Premda su migracijski tokovi smanjeni na praktički pred kriznu razinu, govorim o razdoblju prije 2015. i 2016. dakle oni su manji za 95% migracijska kretanja na istočnom i zapadno sredozemnom pravcu zahtijevaju punu pozornost. Hrvatska svoju ulogu u provedbi zaključaka Europskog vijeća iz lipnja primarno vidi u zaštiti svoje granice koja je ujedno najduža vanjska granica Europske unije, ne Šengenska kao što sam jutros kazao za vrijeme aktualnog prijepodneva to prije svega podrazumijeva suzbijanje nezakonitih migracija onemogućavanje sekundarnih kretanja migranata i sprječavanje otvaranja novih migracijskih pravaca. Do studenoga prošle godine migracijski pritisak bio je pretežito na hrvatskim istočnim granicama dakle iz Srbije, a uslijed pojačanog nadzora tog dijela granice, krajem 2017., 2018. aktivirana je nova ruta preko BiH te je broj nezakonitih prelazaka na granici s BiH prema podacima MUP-a povećan sa 4.100 u 2017. na 6.400 u 2018. godini. Hrvatska je kad je riječ o svojim obavezama kroz načelo solidarnosti do sada po osnovi preseljena iz Turske preselila 152 osobe. Temeljem odluke Vlade iz listopada prošle godine, odlučili smo pardon, iz Turske preseliti dodatnih 100 izbjeglica, koje su u potrebi za međunarodnom zaštitom. Po osnovi premještaja iz Grčke i Italije do sada smo premjestili 81 osobu, 60 iz Grčke i 20 iz Italije. Na naš prijedlog u zaključku Europskog vijeća uvrštena je referenca o potrebi jačanja suradnje sa nama susjednim zemljama jugoistoka Europe i to u razmjeni informacija o migracijskim tokovima, sprječavanju nezakonitih migracija, povećanju kapaciteta za zaštitu granica i učinkovitiju provedbu postupaka vraćanja i ponovnog prihvata migranata koji ne ostvaruju pravo na međunarodnu zaštitu. Kad je riječ o unutarnjem aspektu migracija ključno je postizanje dogovora o Reformi zajedničke europske politike azila. Ta reforma podrazumijeva usvajanje paketa od 7 zakonodavnih akata, najveći kamen spoticanja ostaje dogovor o Dablinskoj uredbi jer je potrebno postići kompromis obveznom mehanizmu raspodjeli migranata što je povezano s načelom solidarnosti i podjele odgovornosti. Mi u tom pogledu podržavamo austrijsko predsjedništvo koje je nastavilo rad na kompromisnom rješenju za koje smo se i mi zalagali odnosno da se prilikom tumačenja načela solidarnosti u obzir uzmu specifičnosti, kapaciteti i gospodarske mogućnosti pojedinih država članica. Najveći je napredak postignut u ostvarivanju zaključaka iz lipnja u onom dijelu koji se tiče jačanje zaštite vanjskih granica, slijedeći višegodišnji financijski okvir je bitno osnažen u pogledu Agencije za graničnu i obalnu stražu, dakle nekadašnji FRONTEX se sada zove Agencija za graničnu i obalu stražu te je za njega predviđeno 11,3 milijardi EUR-a u ovom trenutku, dok će državama članicama u tom novom fondu za integrirano upravljanje granica za jačanje nacionalnih kapaciteta i doprinos osoblju biti na raspolaganju 9,3 milijarde EUR-a. Paralelno sa učinkovitom i odgovornom politikom koja treba odgovoriti na ovaj izazov migracija, Hrvatska nastavlja sa ulaganjem svih potrebnih napora u dovršetak naših priprema za članstvo u Šengenskom prostoru i to na način da želimo ispuniti sve kriterije koji se odnose na Šengensku evaluaciju, proces je počeo 2016. kad je riječ o pravnoj stečevini Šengena i proveden je u 8 područja, to je važno da znamo, dobro se podsjetiti na sve te teme riječ je o zaštiti podatak, zajedničkoj viznoj politici, upravljanju vanjskim granicama, povratu i ponovnom prihvatu, policijskoj suradnji, propisima o vatrenom oružju, Šengenskom informacijskom sustavu i pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima. Mi smo u proteklih godinu dana ostvarili značajan napredak i trenutno smo u fazi ispunjavanja svih preporuka. Pozitivne ocjene očekujemo u svim aspektima, a od lipnja 2017. Hrvatska je pristupila Šengenskom informacijskom sustavu i obavljeno je 428 milijuna provjera, pronađeno preko 20 tisuća dokumenata, osoba, vozila i predmeta za kojima se traga. Time smo pokazali da uspješno štitimo vlastitu granicu nego imamo i snažnu ulogu u jačanju i nacionalne i europske sigurnosti. Upravo stoga želimo ispuniti kriterije za Šengen prvi slijedeći veliki integracijski korak nakon članstva koje je bilo kao što svi znamo prije 5 godina. Kad je riječ o temi sigurnosti i obrane, tradicionalno otprilike na svaka 2 sastanka Europskoga vijeća obratio nam se i glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg koji je pozdravio daljnje jačanje suradnje između NATO-a i Europske unije te brojne aktivnosti koje se tiču produbljenja suradnje država članica u sigurnosno-obrambenoj dimenziji prije svega važnost stalne strukturiranje suradnje i Europskog obrambenog fonda koji pridonosi komplementarnosti i dobroj operativnoj suradnji NATO-a i Svi smo suglasni u ocjeni da Europska unija mora preuzeti veću odgovornost i za vlastitu sigurnost i dati veli doprinos globalnoj sigurnosti, o tome smo nešto čuli ovih dana i iz Pariza i iz Strazbourga od predsjednika Macrona i kancelarke Merkel, zbog toga je dogovoreni i nastavak aktivnosti u području stalne strukturirane suradnje, razvoju projekata, a osobito Europskog programa industrijskog razvoja na području obrane gdje je za RH važno da već sada sudjelujemo u trajno strukturiranoj suradnji u nekoliko domena. Jedna je vojna pokretljivost, druga je paket sposobnosti razmjestive vojne pomoći u slučaju katastrofe, mreži logističkih čvorišta u Europi i potpori operacijama, unapređivanju pomorskog motrenja, te timovima za brzi odgovor i zajedničko djelovanje u kibernetičkoj sigurnosti. U tom krugu projekata koji će biti potvrđeni 19. studenoga, idući tjedan je zajednički sastanak ministara vanjskih poslova i ministara obrane. Mi sa Austrijom i Slovenijom prijavljujemo projekt nadzor kao usluga, kao odgovor na kemijske, biološke, radiološke i nuklearne prijetnje i koji će omogućiti važan angažman za hrvatsku industriju koja će sudjelovati u tome projektu. Smatramo da je potrebno integrirati i vojne i civilne aspekte, te stoga dogovoren daljnji rad na jačanju civilne dimenzije zajedničke sigurnosne obrambene politike, pa će se to učiniti kroz izradu kompakta za civilnu zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku do kraja ove godine i time unaprijediti europski okvir za civilno upravljanje krizama, te brojne civilne misije i operacije EU. Također, dogovorena je izrada akcijskog plana sa konkretnim prijedlozima za koordinirani odgovor unije na izazove dezinformiranja, dakle, ta je tema u internetskom prostoru i vremenu modernih komunikacija postala važna i za politiku i za političke institucije stabilnost i sigurnost zemalja, te je zbog toga istaknuta važnost zajedničke komunikacije otpornosti na hibridne, te kemijske, biološke, radiološke i nuklearne prijetnje. Kad je riječ o temama koja se odnose na radna mjesta, rad i konkurentnost, raspravili smo pitanje trgovine i digitalnog oporezivanja, te podržali redovne preporuke po državama članicama u okviru europskog semestra za koje smatramo da se trebaju u najvećem dijelu odnositi na nacionalni plan plan reformi i plan konvergencije. Suglasni smo oko važnosti zadržavanja multilateralnog trgovinskog sustava koji se temelji na pravilima, prije svega Svjetske trgovinske organizacije. Zaključili da je uvođenje dodatnih američkih carina, sjećate se te teme ovoga proljeća, na uvoz proizvoda od aluminija i čelika, ne može biti opravdano, te smo podržali donošenje odgovarajućih proporcionalnih mjera u skladu sa odredbama Svjetske trgovinske organizacije. Za nas posebno važna tema, tema dogovora o predstojećem višegodišnjem financijskom okviru, bila je jedna kratka rasprava u lipnju nakon što je Komisija objavila prijedlog svoga paketa, RH sada po prvi put sudjeluje na doista, involviran od početka ozbiljan način o proračunskom okviru koji se značajno mijenja, dakle, to je po prvi puta okvir bez Ujedinjene Kraljevine koja je bila jedna od 3 najveća financijska kontributora u Europski proračun. Ukupan iznos sedmogodišnjeg proračuna biti će 1135 milijardi EUR-a, prema prijedlogu Komisije. Najveći dio sredstava, naravno, za financiranje kohezijske i poljoprivredne politike, premda su i ta 2 velika razdjela proračuna, smanjena s obzirom na Brexit i na utjecaj prihodovne strane. Više sredstava se predviđa za vanjske aktivnosti, digitalizaciju, istraživanje, razvoj, migraciju, upravljanje granicama, dakle, 31 milijarda EUR-a više. Novi proračun za sigurnost i obranu od 24 i pol milijarde EUR-a, te duplo veći proračun za e-razmus plus, dakle, mobilnost studenata. Sada su razgovori u tijeku o pregovaračkom paketu stajališta Hrvatske koja su dosta često komunicirana i u javnosti, o tome govore i naši ministri koji se s tim bave, ministrica vanjskih financija i regionalnog razvoja. Za RH je važno, dakle, u ovoj drugoj financijskoj perspektivi zadržati sredstva za kohezijsku i poljoprivrednu politiku, prije svega, zbog gospodarskih interesa i lovljenja koraka s drugim članicama EU. Nismo skloni novim restriktivnim pravilima. Riječ je o protivljenju povećanja nacionalnog sufinanciranja sa 15 na 30%. Protiv smo smanjenja pretfinanciranja programa na 0,5%, a isto tako i smanjenja razdoblja apsorpcije sa onoga što je danas kolokvijalno nazvano M+3 na M+2 jer smatramo da moramo još uvijek raditi na našim institucionalnim kapacitetima i omogućiti pravodobno povlačenje sredstava kroz vrlo realnu optiku naših sposobnosti. Kad je riječ o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, mi želimo da se inzistira na poštivanju naših obveza iz Ugovora o pristupanju budući da on omogućava našim poljoprivrednicima uravnotežen razvoj i povećanje njihove konkurentnosti i održivosti. Također se zalažemo za usklađivanje pravila provedbe između dijeljeno upravljanih i centralno upravljanih programa kako bi se moglo omogućiti njihovo kombiniranje i iskorištavanja punoga potencijala. Na prihodovnoj strani tražimo ukidanje svih rabata. Važno je da javnost zna, dakle, nije samo Ujedinjena Kraljevina ta koja ima čuveni rabat iz vremena premijerke Margaret Tacher, taj rabat imaju i Njemačka, i Nizozemska, i Švedska, Danska i Austrija, svi oni koji su veliki kontributori su u neka ranija vremena ispregovarali te korektivne mehanizme. Mi ćemo u prosincu raspraviti po prvi puta na sadržajniji i malo dulji način prve inicijalne pozicije država članica na toj razini o višegodišnjoj financijskom okviru. Uoči toga bit i će sastanci zemalja Kohezije. Jedan sastanak je predviđen u Bratislavi krajem ovoga mjeseca, tih zemalja ima u ovom trenutku 17. Tema koja svima nama uzima jako puno energije izrazito je važna, to je pitanje izlaska Ujedinjene Kraljevine, pregovori o čl. 50. Na sastancima svih Europskih vijeća, praktički se raspravlja o tome što sa, što bez premijerke May, ali uvijek u načelu sa glavnim pregovaračem Michelom Barnijerom. Naša je pozicija vrlo jasna kada je već došlo do toga nesretnog referenduma kolji je završio kako je završio, a po mom sudu jako loše za Ujedinjenu Kraljevinu, pa onda i za sve ostale koji se sada više od dvije i pol godine bave tom temom, bilo bi od prešutnog značaja da izlazak Ujedinjene Kraljevine bude uređen i ispregovaran. Osobno smatram da bi bila i reputacijska šteta za sve članice i za Uniju da dođe do scenarija u kojem bi oni izašli, a bez da se postigao dogovor o Ugovoru o povlačenju. Najnovije informacije od jučer upućuju na zaključak da je otvoren novi prostor i vidjeti ćemo kakve će biti reakcije na razini vlade Ujedinjene Kraljevine. Temeljno pitanje je status Sjeverne Irske u odnosu na Irsku i gdje će se pitanje režima carinske unije zaustaviti u ovom trenutku, da li na Sjevernoj Irskoj, što Ujedinjena Kraljevina ne želi ili pak na cijelom teritoriju Ujedinjene Kraljevine. Što se tiče prava hrvatskih građana u kontekstu Brexita, mi smo kao što znate sve to bilateralno dogovorili ranije i sa onom Odlukom o liberalizaciji tržišta rada doveli naše sugrađane u apsolutno identičan položaj kao što ga imaju i sve druge, svi drugi državljani ostalih članica EU. Nekoliko riječi o Euro Summitu, kao što vidite u posljednje vrijeme u okviru Europskova Vijeća, održavaju se Euro Summiti na koji se pozivaju i one članice unije koje još nisu u euro području a koje ili žele ili ne žele biti, mi spadamo u one koje žele biti, zato što smo to u krajnjoj liniji prihvatili i na našem referendumu 2012. godine. Mi smo u lipnju pozvali Vijeće da nastavi sa svim aktivnostima koje se odnose na dovršetak bankovne unije, ujedno smo razgovarali o ključnim elementima reforme europskog stabilizacijskog mehanizma. Tu je predsjedavajući euro skupine Centeno izvijestio i o makroekonomskom stanju unije koji je ocijenio povoljnim a u kontekstu razine nezaposlenosti i inflacije, odnosno rasta zaposlenosti. U pogledu reforme europskog stabilizacijskog mehanizma, ključna je jasna definicija i uloga koordinacije Europske komisije i cijeloga mehanizma te smo se složili i o tome da bi trebalo postići dogovor o strateškim odrednicama i produbljivanju Europske monetarne Unije. Također te sastanke iskoristili smo i za informiranje naših partnera o svemu onome što Hrvatska radi na svojim pripremama osobito predsjednika Europske središnje banke gospodina Draghia, o tome da ispunjavamo sve kriterije nominalne konvergencije, to su tzv. maastricht-ški kriteriji i odnose se na stabilnost cijena, na dugoročne kamatne stope, stabilnost stečaja, proračunski manjak koji se snižava ubrzanom dinamikom u odnosu na javni dug kao udio postotka u BDP-u. Da je znatno smanjena i ubrzana procedura koja se odnosi na makroekonomske neravnoteže, tu očekujemo pozitivne signale i od Europske komisije čije su delegacije boravile u Hrvatskoj nedavno. Te smo naravno zajedno sa HNB-om predstavili i usvojili Strategiju za uvođenje eura. Pozdravljeni su naši napori a isto tako očekujem da ćemo slijediti bugarski model iskazivanja namjere za ulazak u europski tečajni mehanizam 2 koji je jedan od prvih međukoraka u konačnom ostvarivanju cilja našega članstva u europodručju. Da bismo to učinili u dogledno vrijeme kada se u cijelosti usuglasimo, ministar financija i guverner HNB-a poslati će odgovarajuće pismo predsjedniku Europske središnje banke i svim ministrima članicama euro područja te Komisije. Tema koja je posebno bila na dnevnom redu na zadnjem sastanku Europskoga vijeća koja je stavljena na dnevni red na našu inicijativu bila je rasprava o rezultatima općih izbora u BiH-a. To smo dogovorili u ranijem sastanku sa predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom. Iskoristio sam ovu prigodu da vrlo jasno i čvrsto pojasnim stajališta Hrvatske kada je riječ o onome što se dogodilo na ovim općim izborima. Mi smo ukazivali na problem neadekvatnosti izbornoga sustava u BiH-a, Izbornog zakona praktički već dugi niz godina. Nažalost, ponovio se scenarij koji smo vidjeli u odnosu na predstavnike Hrvata u BiH-a iz 2006., 2010. i evo sada 2018. kada je na teritoriju federacije BiH-a u kojoj se biraju 2 člana predsjedništva, jedan iz redova hrvatskog, drugi iz redova bošnjačkoga naroda, sasvim jasno jednom jednostavnom izbornom analizom se može utvrditi da je hrvatski član predsjedništva u ovom slučaju gospodin Komšić izabran, nema nikakvih dilema, u biti većinom glasova većinskoga konstitutivnoga naroda na teritoriju federacije, tj. glasovima Bošnjaka, izgledno je po svim političkim analizama da je kandidat Hrvatskog Hrvatskog Narodnog Sabora dobio od onih Hrvata koji su izašli na izbore praktički 80%-tnu podršku i sve jedno unatoč tome bio je na 70 tisuća glasova manje od izabranoga kandidata. Mi smatramo da takva situacija koja je upućivala na nepravednost, koja je upućivala na činjenicu da se hrvatski narod u BiH-a na taj način marginalizira, da ga se stavlja u podređen položaj nije dobra, da se naši partneri unutar EU, unatoč svim naporima u tom simpliciranom procesu od Dayton Pariza pa do Brisela, moraju akceptirati činjenicu da je BiH-a nama bitna, susjedna, prijateljska država, nitko se od svih tih drugih članica nije toliko zalagao za europski put BiH-a kao Hrvatska pa to mogu reći u ime svoje Vlade, u ime ranijih siguran sam Vlada angažmana i naših europskih zastupnika i svih nas koji smo na tome radili. Da nije bilo te čvrste, snažne, kontinuirane potpore Hrvatske pitanje je kada bi i ako bi BiH-a bila u situaciji da podnese zahtjev za članstvo. I sada praktički finalizira svoje dodatne odgovore na upitnike Europske komisije i mi joj želimo da dobije i pozitivno mišljenje o daljnjim koracima i na taj način lovi korak s ostalim zemljama. u tom procesu nije dobro da jedan konstitutivni narod na ovakav način potezima koji su suprotni i duhu i temeljima Daytonskoga ustroja BiH-a bude u podređenom položaju. Rijetko se ta tema otvara na ovoj razini ovaj puta smo o njoj razgovarali dosta i ono što je iz mog kuta gledanja bilo politički najvažnije to je da su nastup koji sam tamo imao podržali i bugarski premijer i mađarski i španjolski, podržao je i predsjednik Francuske, razumijevanje je izrazila i visoka predstavnica Mogerini koja malo detaljnije prati tu temu zajedno i sa predstavnicima Europske komisije, no ono što smo uspjeli i što je ključan nastavak te rasprave da ću se na razini Vijeća za vanjske poslove, na kojem će u ponedjeljak u ime Hrvatske govoriti potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić, vrlo detaljno pristupiti analizi općih izbora u BiH, razmotriti razmotriti što i kako članice Europske unije i unija kao takva mogu učiniti u dijalogu sa institucijama BiH političkim strankama da se taj problem koji je objektivno vrlo neugodnog karaktera za jednakopravnost Hrvata u BiH nastoji nastoji riješiti. Naša je odgovornost afirmativna, dakle to još jedan put ponavljam, dakle to nije nikakvo pitanje miješanja u unutarnje poslove neke druge države, to je legitimno zalaganje za poštivanje Dejtonsko-pariškog mirovnog sporazuma čiji je Hrvatska potpisnik i to je isto tako legitimna briga o Hrvatima kao konstruktivnom narodu u susjednoj BiH što je apsolutno u skladu sa našim obvezama temeljem Hrvatskoga ustava. Stoga mi je drago da će se u dogledno vrijeme, vjerujem kroz 10-15 dana Hrvatskom saboru raspraviti o prijedlogu Deklaracije o položaju Hrvata u BiH koja je izrađena u fazi je nacrta temeljem rada naših kolega i posebice Odbora za Hrvate izvan Hrvatske jer politički smatram da je ovo tema o kojoj bi trebali imati što širi konsenzus, zalagati se na europskoj razini, ali i sa drugim akterima u međunarodnoj zajednici da se taj problem riješi. Nemamo svi istu optiku, dakle optika različitih međunarodnih aktera nije identična optici Hrvatske broj onih koji detaljno znaju što je prethodilo Vošingtonskom sporazumu, kao je došlo do Dejtonsko-pariškoga mirovnog sporazuma, što se sve zbivalo u današnjoj međunarodnoj zajednici nije preveliki. Institucionalno sjećanje trenutnih aktera na europskoj globalnoj sceni u odnosu na zbivanja od prije više od 20 godina je bitno drukčije nego što je bilo, što vrijeme više protiče to je teže netkome tko dobro ne pozna povijest odnosa razumjeti o čemu se radi. Toga mi moramo biti svjesni, ono što je nama notorno gotove nikome tko je iole dalje od ove teme nije notorno nego mu je mogu reći dosta nepoznato i ne samo na prvi, nego i na drugi i na treći i na peti peti put, teže razumljivo. No, naša je zadaća da radimo na toj temi mislim da smo to emancipirali na pravi način i očekujem na ovom sastanku Vijeća za vanjske poslove daljnju raspravu u kojoj će sudjelovati ministrica. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan imamo 17 replika, krećemo sa kolegom Marasom, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Vlade, moje pitanje se odnosi na ono šta sve zanima proteklih dana u RH spominjali ste nešto oko Marakeškog sporazuma, evidentno je da vi i predsjednica republike ne komunicirate uopće po tom pitanju, sami ste rekli da se s njom niste čuli, da postoje određene nesuglasici, nažalost se šalju vrlo negativne poruke i prema javnosti, neki izazivaju i histeriju što se tiče izbjeglica. Vidimo šta govori pučka pravobraniteljica i o odnosima prema određenim situacijama vezanim za izbjeglice, zanima me broj jedan, znači da li ste na Europskom vijeću pričali o tom problemu i da li ste na kraju se čuli sa predsjednicom republike usuglasili stavove, da li u biti imate zajedničku politiku što se tog tiče i da li kreirate stavove zajednički RH vezano uz taj sporazum. Evo to je ono što zanima cijelu hrvatsku javnost, nažalost tu informaciju proteklih dana nismo dobili. …/Upadica: Hvala./… Hvala lijepo. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa, zastupniče Maras, moj je vrlo čvrst dojam da vi očito niste bili u sabornici kada sam o ovoj temi ekstenzivno odgovarao vašem kolegi Klisoviću, pa ću njega zamoliti da vam u vrijeme pauze objasni što sam kazao.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, povrijeđen je članak 238. i to je evidentno svima, znači gospodin premijer se ovdje odnosi sa pozicije nadmenosti prema zastupnicima jer ne može on meni odgovarat treba vama odgovorit kolega Klisović ja sam to njemu već rekao. Znači u koliko se čovjek dignuo na repliku neka kaže šta ima, a neka se ne docira zastupnicima i ne ponižava ih ovdje, vi ste ga trebali upozoriti i ja vas molim da štitite i dignitet zastupnika i ovog doma …/Upadica: Hvala vam puno./… Znači, imate tu …/Upadica: Kolega Maras./… pravo i mogućnost da ga na to upozorite. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dakle, nije došlo do povrede Poslovnika, nije se dogodilo ništa što bi bilo koga trebalo ponizit i dajem vam opomenu jer ste zloupotrijebili povredu Poslovnika. Idemo na drugu repliku, poštovani kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Ja ću izabrat jednu temu o kojoj sigurno danas nije bilo riječi tako da ću vjerojatno dobit odgovor, bar se nadam. Dakle, žao mi je što je predsjednik Vlade za Marakeški sporazum, ali otom potom. Nismo čuli komentar predsjednika Vlade na slučaj Nikole Kajkića, hrvatskog državljanina koji je prije par dana bio zarobljen, uhićen na granici na graničnom prijelazu Bajakovo i ispitivan nekoliko sati, čak 5 sati od srpske bezbednosno informativne agencije, ako se ne varam i to u kontekstu vijeća Europskog vijeća volio bi čuti malo kako vi to tamo komunicirate na Europskom vijeću. Da li ste možda tamo komunicirali sa kolegama ulazak Srbije u EU i neriješena pitanja koja RH ima sa Srbijom? Razlog odlaska Nikole Kajkića u Srbiju je bio među ostalim, i tužbe hrvatskih logoraša koji su proveli 100-tine i 100-tine dana u Republici Srbiji i mislim da bi se ta tema morala potegnuti na Europskog vijeću odnosno da bi RH morala iskoristiti situaciju i …/Upadica: Hvala./… tražiti to od Srbije da se riješi. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupniče Zekanović. Dakle, kada se nešto tako dogodi, a da dvoje hrvatskih državljana budu zaustavljeni od službi ili policije, u ovom slučaju Republike Srbije, onda je prvi i prirodni korak tih ljudi kada pređu hrvatsku granicu da tako nešto, prije svih ostalih, jave hrvatskoj policiji. To se nije dogodilo. Dakle, mi smo detaljno provjeravali sve što se zbivalo proteklih nekoliko dana. Niti gospodin Kajkić, inače suspendirani policajac u MUP-u, niti gospođa Gregurić nisu o tome obavijestili hrvatsku policiju. Kada smo kao i većina hrvatskih ljudi i građana čuli tu informaciju iz medija, nekih medija, učinili smo sve da se reagira i da se do njih kontaktira. Nismo uspjeli, skoro dva i pol dana. Istodobno je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova odmah po zaprimanju informacije…/Upadica: Hvala./…prosvjedovalo prema srpskim institucijama, posao radi i MUP

Europska komisija rezolutno odbija novi proračun talijanske Vlade za 2019. godinu. Znamo da je došlo do urušavanja mosta Morandi u Genovi, da su bile velike poplave u Italiji i da zaista postoje opravdani razlozi za povećanje deficita koji je opet unutar mastreških kriterija od 3% sukladno BDP-u. Interesira me kako će se hrvatska Vlada postaviti u budućim situacijama kada će biti razgovor o tome na Europskom vijeću ili Vijeću ministara? Hvala. **Jandroković, Kad je riječ o rušenju mosta u Genovi, mi smo tu reagirali odmah, izrazili sućut, to je velika tragedija i tako nešto treba izbjegavati i ulagati u održavanje tako važnih infrastrukturnih objekata. Kad je riječ o poplavama ili nekim drugim vrstama troškova, oni su se događali u Italiji, ali događaju se i u drugim zemljama, postoje mehanizmi na europskoj razini, imate europski fond solidarnosti koji nastoji pomoći europskim sredstvima rješavanje takvih situacija. Mi smo to znali koristiti i u RH. No, ovdje je pitanje sustavnog karaktera. O kakvoj se, u smislu koalicije, Vladi radi u Italiji, koja je logika njihovoga pristupa prema svim onim obvezama koje proizlaze iz fiskalne konsolidacije i fiskalne odgovornosti. Načelno, cijeli sustav europskoga semestra mora počivati na harmoniziranom poštivanju obaveza. To radimo i mi. To je upravo ovo o čemu sam govorio. Da netko tko uđe u EU sutra uopće ne vidi iz svoje optike što ga čeka iza ugla. …/Upadica: Hvala./…I to je bit. Uvaženi predsjedniče Vlade, htio bih vas pitati vezano uz herbicid glifosat. Radi Radi se o tome da je u Americi već donesena pravomoćna presuda da je taj herbicid otrovan, da izaziva zapravo rak. morao tj. morati će platiti odštetu i u tijeku su tisuće tih tužbi u kojima se tvrdi ista stvar, da je uzrok oboljenja ljudi Monsantov odnosno Bajerov herbicid glifosat. Zašto ovo govorim? Zato jer je u RH taj herbicid i dalje legalan i dalje se može kupiti i dalje je dostupan. Zanima me kada RH planira zaustaviti prodaju tog za zdravlje opasnog herbicida? Hvala.

Hvala lijepa predsjedniče Vlade. Evo, čitamo iz ovih izvješća da se intenzivno družite s gospodinom Tuskom, bivšim poljskim premijerom i sada predsjednikom Europskog vijeća, pa da li biste mi učinili uslugu, odnosno svima nama i pitali slijedeći put kada vidite gospodina Tuska, iz kojeg razloga je on ukinuo drugi mirovinski stup u Poljskoj i da li je to Poljskoj donijelo neke dobrobiti ili štete? Naime, to pitam zato što RH jedina od bivših postkomunističkih zemalja ustrajava na štetnom modelu obveznih mirovinskih fondova koji je prouzročio rupu u proračunu otprilike od 200 milijardi kuna i koji će vrlo brzo uzrokovati usporavanje rasta hrvatskog BDP-a, što vidimo već u najavi proračuna za 2019.godinu, gdje ponovno morate otvoriti deficit proračuna s obzirom da jednostavno više ni na koji drugi način ne možete generirati rast. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor, izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupniče Bunjac, pitat ću ga za Poljska iskustva. Hvala. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani premijeru, u vašem izvješću govorili ste o migracijama i mene bi zanimalo jeste li možda razgovarali sa austrijskim kancelarom, pitali ga što je njemu sporno u ovom globalnom kompaktu odnosno Marakeškom sporazumu? Isto tako bih vas pitao kako komentirate izjavu predsjednika Europske komisije koja je došla onako s visoka, koji je poručio zemljama koje izražavaju nekakvu rezervu prema tom Sporazumu, da one taj Sporazum nisu ni pročitale? I smatrate li na kraju ili mislite li da austrijski kancelar širi histeriju? Hvala. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupnike Grmoja. Pa i o tome sam govorio i javno i jutros donekle. Austrija je umjesto delegacije EU umjesto Bugarske vodila pregovore u New Yorku, nekoliko mjeseci u ime svih ostalih članica EU osim Mađarske, Austrija. Dakle, stavovi koje je Hrvatska izražavala su u multilateralnom formatu bili komunicirani preko austrijskih diplomatskih predstavnika. Ni u jednom trenutku sve te mjesece nije djelovalo da Austrija ima kao ni svi ostali koji su u tome sudjelovali bilo kakve rezerve. Razgovarao sam s njim, sadržaj našeg razgovora možda nije primjereno da kažem ovdje u Saboru ali moj je vrlo čvrst dojam da je riječ o političkoj odluci, odluci prije svega na koju ima utjecaj ključni koalicijskih partner na temelju koje funkcionira austrijska Vlada. Kolega Podlonjak, izvolite. koje se odnosi na vaše ministre u Vladi. Naime, prema jednom nedavnom istraživanju jednog danskog instituta, udruge, pokazalo se da u posljednjih nekoliko godina ministri hrvatske Vlade su vrlo slabo prisutni na sjednicama Vijeća EU u različitim konfiguracijama i da dolaze na svega otprilike polovicu sjednica Vijeća za razliku od mnogih drugih država članica gdje su ministri daleko redovniji na tim sjednicama. moje pitanje smatrate li to nekim rutinskim sastancima na kojima dolaze ministri iz drugih država ali ne dolaze hrvatski ministri nego dolaze državni tajnici ili neki drugi dužnosnici, da li smo adekvatno zastupljeni u tim konfiguracijama i sjednicama Vijeća na način kao što to očito rade druge države koje šalju svoje ministre? Hvala lijepa. Zastupniče Podolnjak, znam za to izvješće, ono se odnosi na jedan duži vremenski period koji uključuje vrijeme kada ja nisam bio premijer. Dakle ministri imaju… …/Upadica se ne Tako je, to je skoro godinu i pol dana prije početka moje Vlade. Ministri u ovoj Vladi imaju nalog da moraju apsolutno ići na sve sastanke Vijeća, pogotovo s obzirom da će oni biti, mnogi od njih u ulozi predsjedatelja za 14 mjeseci, dakle svako propuštanje znači ne praćenje zakonodavnog procesa, nerazumijevanje, back grounda pojedinih zakonskih prijedloga, stavove drugih zemalja, oni moraju ići, mogu se ispričati kao i na sjednici Vlade nekim izrazito drugim važnim terminom koji kolidira, inače trebaju ići. Mnogi su jako redoviti, vodili smo interno raspravu, svi su dobili nalog i moraju se posebno opravdati ako slučajno ne idu. To je stav moje Vlade i to nije nikakav rutinski sastanak, to je njihova obaveza

izvješću a i sami ste naglasili u vašoj raspravi na važnost a ujedno i da ste dali potporu ulaganju EU o visoko kvalitetna istraživanja i jedinstveno digitalno tržište. Ono što me malo zbunjuje, tražiti ću pojašnjenje od vas što je u samom izvješću navedeno da da ste vi izjavili da RH može prihvatiti povećanje ukupnog višegodišnjeg financijskog okvira ukoliko bude omogućeno odgovarajuće financiranje tradicionalnih politika ali i novih sigurnosnih izazova. Pa sada me zanima što znači tradicionalne politike, s jedne strane znači podupirete razvoj nove digitalne tehnologije a ono je naravno i digitalno tržište a ovdje opet inzistirate na tradicionalnim politikama pa evo ako mogu pojašnjenje dobiti. Hvala. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Zastupniče Panenić, po tradicionalne politike, prije svega u tom jeziku EU misli se na poljoprivredu i na kohezijsku politiku. Dakle mi smo nova država članica, kohezija nam treba da dignemo razvoj svih hrvatskih krajeva, što unutra, što na način da dođu barem do blizu ovoga što je cilj 75% onoga što imaju najrazvijeniji i to je za nas prioritet. I mora biti prioritet prvih 15 godina članstva. Poljoprivreda isto tako želimo da se ispoštuju naše obaveze iz predpristupnoga, odnosno ugovora o pristupanju koji idu do 2022. one su važne, smanjuju obveze našeg proračuna, a povećavaju potpore koje idu poljoprivrednicima iz europskoga proračuna. To je cilj s obzirom da izlaskom Ujedinjene Kraljevine, padaju. To je ovo što sam rekao danas u ugovoru. Dakle blago padaju alokacije i za koheziju i za poljoprivredu. To si može priuštit netko tko je korisnik i kohezije i poljoprivredne politike 15, 30, 50 godina.

da na sastanku Europskog Vijeća 18. listopada ove godine nametnuli ste temu izbornih rezultata iz BiH-a i to silno pozdravljam, dakle i aktivno i afirmativno i govoreći zapravo o preglasavanju političke volje Hrvata u BiH-a. U samom izvješću piše da su na tom sastanku sudjelovali i predsjednici vlada i Sanchez i Živko Bugarske, Oran iz Mađarske, visoka predstavnica Mogherini i predstavnik Macron. Zanima me zapravo jednim dijelom ste to i rekli u vašem izvješću koliko zapravo oni razumiju izborni sustav i politički sustav BiH-a i što je i što je to što RH može još intenzivnije i jače raditi na tome zapravo da se to bolje razumije, odnosno da sudjeluju u procesu u jednom novom procesu, promjeni izbornog zakonodavstva u BiH-a. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Babić, točno je, dakle ne poznaju svi detalje političkoga sustava i arhitekture, osobito izborne u drugim zemljama jednako. Moramo reći da je Daytonsko-pariški ustroj BiH-a, Ustav BiH-a jedan od aneksa tog sporazuma je prilično kompleksan za bilo koga tko to ne poznaje. I treba i truda i vremena i razumijevanja i strpljenja sa strane onoga tko sluša da se dovoljno zainteresira pa onda da razumije pa da vidi gdje su po našem sudu anomalije onoga što, kao što i znate od '95. pa do 2006. ovakvih scenarija nije bilo, ovakvih scenarija nije bilo. Dakle riječ je praktički o političkoj volji koja je iskoristila pravnu prazninu i upravo je to bila ključna poruka na koju moramo reagirati. Mi ćemo to učiniti, diplomacija, ministarstvo a tu može pomoći parlamentarna diplomacija jako puno. Mirando (Nezavisni)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, mene zanima koji je stav Hrvatske vanjske politike koji je stav Vlade kojoj Europi pripadamo, da li pripadamo Europi žica ili onoj koja dijalogom želi riješiti problem i tko predstavlja Hrvatsku jer smo vidjeli da je predsjednica rekla jedno, a Vlada govori drugo i ono što je moje osnovno pitanje koji je stav RH oko Marakeškog sporazuma i kakva je politika Hrvatske oko migracija u Europskoj uniji. Svjestan sam da ovo što se sada dešava su igre unutar igre ali država nije mjesto gdje se igraju unutarstranačke igrice i međunarodna reputacija Hrvatske nije moneta za unutarstranačke igre. I stoga vas vrlo jasno pitam i vrlo jasan odgovor koji je stav RH oko Marakeške konvencije i koju politiku oko migracija zastupate, da li politiku žice ili politiku dogovora? Hvala vam lijepa, zastupniče Mrsić. Prvo što se tiče HDZ-a, HDZ je jedinstven nema nikakvih unutar HDZ-ovskih igrica, ne znam gdje ih vi to vidite, vlada, nacionalno vijeće, predsjedništvo nitko niti jednoga glasa u smislu supstantivnih zamjerni na kompakt, globalni kompakt o zakonitim migracijama i tu bi stavio točku što se tiče stranačkih pozicija. Što se tiče pozicija državnih institucija, ponavljam Vlada ne mijenja svoj stav ni u jednom trenutku nema nikakve kakofonije, nema nikakvih svađa, nema nikakvih dilema, stav je jasan od prije 2 godine pa do danas nije se mijenjao i neće se mijenjati da budem sasvim jasan. Nisam čuo niti da je predsjednica imala nekakav supstantivni prigovor na sadržaj dokumenta, to tko će ići tamo ostaje na svakoj državi da odredi, mi smo imali dojam da želi ona ići sad shvaćamo da neće, poslat ćemo tamo onoga za koga smatramo …/Upadica: Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče Vlade, u svojoj raspravi spomenuli ste važnost borbe protiv dezinformiranja kako kažete na internetu, rekli ste kako je zaključak u raspravama bio da da se mora više razmjenjivati informacije, da se više mora razgovarati, ali zapravo znamo da za ovakve stvari razgovor nije dovoljan, znanost sad već puno bolje razumije fenomene dezinformiranja na internetu, i mislim da je moguće raditi mnogo konkretnije stvari da bi se hrvatskim građanima Internet odnosno digitalni ekosustav učinio sigurnijim, evo kolega Mrsić vas je danas pitao o lažnim vijestima na primjeru antiizbjegličke histerije mene zanima zapravo da li je bilo razgovora i da li ste vi razmišljali o tome kako možete internet učiniti sigurnijim mjestom za hrvatske građane, dakle to je bitno i mislim da su mogući konkretni koraci. **Jandroković, Hvala lijepo zastupniče Glavašević, jesmo razmišljali smo o tome je već bilo i javnih rasprava, a mislim da jedan dio internetske komunikacije ostaje ne reguliran, ostavlja kompletan prostor za najružnije najružnije primjere govora mržnje, za neodgovornost, za anonimnost bez ikakvih posljedica, smatramo da je to loše, evo jučer i prekjučer su u Parizu bili, bio je i predstojnik moga ureda, bio je i državni tajnik našeg digitalnog, Ureda pardon središnjeg za digitalno društvo gdje je je okupljen od strane predsjednika Macrona i skup država ali i skup ključnih aktera u digitalnom svijetu kako ga bolje regulirati jer taj je fenomen globalan, zato o ovome i govorimo. Evo u Finskoj neki dan razgovarajući sa finskim premijerom Sipilom postoji upravo centar koji su napravili za sprječavanje, sjećate se riječ, čega, hibridnog djelovanja na demokracije, da smijete se ali to je tako, to je pogledajte malo preko atlantika pa čete vidjeti da to postoji tamo a postoji i kod nas.

dakle rekli ste u svom dijelu izlaganja da je prvi veliki integracijski korak ulaz u Šengenski prostor, RH vidimo i to iz povijesti ništa nije dobila lagano od Europske unije i ovaj proces sami ste rekli traje od 2016. i ja ne sumnjam da će Hrvatska ispunit tehničke uvjete, međutim ono što me brine je li doista interes Europske unije da Hrvatska štiti njene granice, je li to interes RH jer se Šengenski prostor pokazao ranjiv posebno u zadnje vrijeme vezano uz migrantsku krizu. Drugim riječima, i moj osobni stav bolje je ulagati u sigurnosne sustave nego li u žicu, koja se ionako ne proizvodi u Hrvatskoj. Smatrate li vi da će se ulaskom u Šengenski prostor, kad će to biti po vašoj procjeni, smatrate li da će ispuniti ta očekivanja da se štiti i hrvatski prostor, a onda i prostor Europske unije ili to mogu recimo Europska unija si pružiti luksuz da zemlje poput Slovenije blokiraju taj ulazak. (HDZ)** Mislite da politički blokiraju ulazak, to ste ovo zadnje rekli, jesam vas dobro razumio, da politički blokiraju ulazak, to ste rekli. evo ovako zastupniče dakle naša je politika da treba zaštiti vanjske granice Europske unije da bismo mi na ovom pravcu istočno-mediteranskom i jugoistočno-europskom bili sigurni bilo bi sjajno kada bi tursko-grčka granica bila nepropusna ili tursko-bugarska tada mi ne bi imali problem. To očito nije slučaj i rekao sam i u govoru samo evidentiranjem broja nezakonitih migracija koje na kraju završe na našim granicama pokazuje određenu dinamiku koja je veća, ne onako dramatična kao 2015. i 2016. Mi smatramo da moramo ispuniti i ove kriterije pravne stečevine, tehničke kriterije, funkcionalnost i integriranost u informacijskom pogledu i ispunit politički kriterij. Bugarska i Rumunjska oni smatraju da su davno ispunili još nisu ušli.

Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Vlade, bili ste vrlo jasni u odgovoru na moje pitanje o Marakeškom dogovoru ujutro no ovo što ste rekli, sad odgovorili gospodinu Mrsiću odstupa od onog što ste meni kazali, nije pitanje forme i tko će ići na sastanak, pitanje je sadržaja iz istupa predsjednice zadnjih dalo se zaključit da ona sadržajno mijenja svoju politiku i zato i ministrica koja sjedi do vas bila primorana da na press-ici pročita dio govora predsjednice države u Ujedinjenim narodima, zato što je pitanje sadržaja, a ne forme. No, ako vi nastavite politiku koju ste ujutro kazali da hoćete, onda je to svakako dobro. Moje pitanje vama sada, Hrvatska je uplatila 6 milijuna EUR-a u Fond kojim treba financirati Tursku u smislu upravljanja imigracijama, zapadno balkanska ruta je i dalje aktivna, no bitno manje nego prije, 95% navodno je smanjen priljev migranata, da li Vlada zna kako se troše naši novce u Turskoj, i općenito europski novci, uzimajući u obzir kontekst načina upravljanja Predsjednika Erdogana Turskom, ljudska prava i sve ono što se zbiva a suprotno je europskim vrijednostima. Hvala. **Jandroković, Hvala. da se razlikujemo u smisli sadržaja teksta, onda ćemo o tome razgovarati. Ja do sada iz ovih kratkih medijskih istupa nisam mogao tako detektirati, ovo što vi govorite je malo, ajde recimo to tako prilagođeno, no to pustimo sa strane. Glede Turske, mi ćemo uplatiti u zadnjem kvartalu 2019., kompletnu tranšu koja će doći otprilike do 6 milijuna EUR-a, Hrvatska kroz mehanizme koje ima Europska komisija u dijalogu sa Turskom, prati kako se ti novci troše, vi znate da se na području Turske, Libanon i Jordana, u praktički improviziranim naseljima nalazi između 5 i 6 milijuna ljudi. To je jako važno za znati. I to je potencijal nekog novog kriznog trenutka. I zato smatramo da dijalog s Turskom unatoč svim ovim elementima koje ste rekli, ključan za sigurnost Europe. To je condicio sine qua non, i na tome inzistiram. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, u svom govoru između ostalog i na proračun, ja bih voljela da malo pojasnite što to znači da Hrvatska želi da i dalje imamo više sredstava za poljoprivredu, jednako tako i za kohezijske politike, s obzirom da znamo da su neke zemlje odlučile odnosno željele da se na neki način, ili zagovaraju da se na neki način pooštre kriteriji za dobivanje sredstava, i s obzirom na konotaciju snaga i odnose snaga zemlja unutar koliko ćemo moći računati na saveznike odnosno koliko će Hrvatska imati saveznika i koji će zagovarati ovakve kriterije. Sama mala digresija na ono o čemu ste jednako tako govorili, riječ je o fake news-u, o poplavi lažnih vijesti u medijima, moram reći da prema istraživanju Oxford-a, bitno je to znati, 20% lažnih vijesti koje su se pojavljivale uglavnom na društvenim mrežama, kreirane su od strane političkih stranaka samih. **Jandroković, Hvala lijepo zastupnice Glavak. Kada je riječ o proračunu, ponavljam još jednom za nas u ovoj fazi kohezijska politika, poljoprivredna politika, izrazito važne, ali nam je važna i ova tema. Tema sigurnosti, tema migracija, zbog toga i je ovoliko veliko povećanje koje je išlo na preko 30 milijardi EUR-a o kojima sam sad govorio, jer smo jedna od najzainteresiranijih zemalja, jedna od zemlja doslovno na prvoj crti, barem kada je riječ o ovoj migrantskoj ruti. I s te strane ćemo u dogovoru sa ostalim zemljama, koje se nazivaju Prijatelji kohezije, tih zemalja je 17, voditi jednu koncertiranu i usuglašenu politiku, sastanak u Bratislavi bit će i sastanak na vrhu srednje europske inicijative ovdje, jer Hrvatska i tom Inicijativom predsjeda ove godine početkom prosinca, gdje ćemo nastojati dobiti potporu za naš stav. Nemaju istu optiku zemlje koje su od 2004. u Uniji, i mi, velika je razlika. Tih 9 godina iskustva, dramatično mijenja pristup i predfinanciranju i sufinanciranju M plus 3 odnosno M plus 2. Tražit ćemo saveznike. **Škorić, Petar (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Vlade, evo iz vašeg Izvješća podržavam i pohvaljujem evo sve napore koje činite i na učvršćenju međunarodnog položaja naše zemlje, jer vidimo sa ovim diplomatskim i bilateralnim aktivnostima, da se mnoge stvari povezuju, posebno evo i na jačanju mehanizama i suradnji na međusobnoj zaštiti cijelog europskog prostora, dakle evo i u pogledu ilegalnih migracija i svega ostalog, jer evo Hrvatska ima poziciju i granica jugoistočne Europe, posebno ono što je značajno, evo, aktivnosti koje poduzimate na zaštiti prava interesa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, vezano za očuvanje konstitutivnosti, očuvanje Daytonskog sporazuma, gdje praktički očekujemo da vaše aktivnosti slijede i sve Institucije u Hrvatskoj, i Vladine i ne vladine, i sve ostale, često osjećamo da to se ne prati u dovoljnoj mjeri. Evo, hvala. **Jandroković, Hvala lijepa zastupniče Škorić. Mislim da je jako dobar ovaj vaš apel na što širi konsenzus o ovoj temi. Tu će biti Hrvatska pozicija i hrvatski stav jasniji, bolje će se čut, bolje će se saslušat, više će ga se uvažavat, ako je on konsenzualan. Tu govorimo o cijelom političkom spektru institucijama i stoga zaista sam uvjeren da raspravu u hrvatskom Saboru koja treba uslijediti kroz koji tjedan, treba iznjedriti takvu vrstu konsenzusa i dokument oko kojega se svi možemo okupiti, i koji će biti svojevrsna smjernica za djelovanje institucija izvršne vlasti, pa institucija hrvatske diplomacije. Zato vjerujem da smo napravili dobre iskorake, trebamo pomoći strankama da osvijeste da situaciju gdje se 1 od 3 konstitutivna naroda osjeća, mogu čak i to reći, poniženim nakon ovakve situacije, nije dobro, ona nije dobra, ne pridonosi funkcionalnosti, ne pridonosi harmoničnom funkcioniranju institucija i mi se moramo zalagati za obrnuti scenarij. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče Vlade, imam pitanje za vas. U svom izlaganju rekli ste da je kohezijska politika iznimno bitna za Republiku Hrvatsku, na koji način vi, kao Predsjednik Vlade i ova Vlada, podupirate jačanje i razvoj kohezijske politike, obzirom da izrazito loše koristimo EU sredstva, upravo ona koja dolaze iz kohezijske politike, tek smo na 52% dodijeljenih sredstava za razliku od susjedne nam Mađarske. Znači, ona dala je konkretan doprinos razvoju kohezijske politike i njenom jačanju u Europskom parlamentu. S druge strane RH govori kako znači treba, kako je kohezijska politika iznimno bitna. No, međutim nema konkretnih pomaka s kojim ova Vlada govori jasno da je kohezijska politika kao takva treba opstati i dobiti još više sredstava. **Jandroković, Hvala lijepa zastupnici Čikotić. Nisam do kraja siguran da vidim kako vi to mislite da mi na tome ne radimo. Pa jutros smo i ministrica Žalac i ja i neki drugi ministri spominjali koliko je važna dodatna vrijednost sredstava koju dobiva RH iz europskog proračuna, od toga da smo jako komotnom plusu u smislu uplaćenih sredstava i povučenih sredstava, koliko nam je važno nastaviti da iduća financijska perspektiva bude vrlo pozamašna za RH kada je riječ o kohezijskoj politici. Koliko smo u mandatu moje Vlade, dakle, od onih malih 9% ugovorenih iz listopada 2016. došli do 59, a biti će sigurno 61, 62 ili možda 63% do kraja godine. Dakle, napredak je očit, angažman je očit, sastanci na tu temu su svako tjedni, koordinaciju vodi ministrica Žalac, a povremeno se naravno uključim ja kao predsjednik Vlade da dam dodatnu dinamiku tom procesu. To je ono na čemu radimo. Mađarska kao…/Upadica: Hvala./…i drugi imaju 9 godina više staža nego mi, pa su malo brži, a i koristili su fondove 15 godina…/Govornik se ne čuje/… **Jandroković, Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade, pozdravljam problematiziranje izbora u BiH od strane premijera Plenkovića u Europskom vijeću. Naime, izbori u BiH su održani bez Ustavnog izbornog zakona. Izbor nelegitimnih pripadnika hrvatskog naroda na mjesta hrvatskih predstavnika u predsjedništvu i u domu naroda je zapravo posljedica neprovedbe odluke Ustavnog suda. Poštivanje Ustava i Zakona i vladavina prava je vrhovni europski standard. RH je članica EU i RH ima pravo,

Hvala zastupniče Ljubić. Mi smo o ovoj temi više puta razgovarali i drago mi je da cijenite ovaj napor koji smo napravili na razini vijeća i na razini Europskoga vijeća koji ćemo nastaviti činiti. Mislim da nam vaša ekspertiza i kolege Raguža kao zastupnika Hrvata Hrvata iz BiH ovdje može jako puno pomoći, to ste u krajnjoj liniji učinili i sa vašim naporom prema Ustavnom sudu BiH koja je jedna od pravnih temelja na koji način bi se trebao reformirati tj. izmijeniti izborni zakon u BiH, kako bi se osigurala legitimna zastupljenost konstitutivnih naroda u institucijama vlasti, ne samo u predsjedništvu, nego i u drugim tijelima i mi ćemo zajedničkim naporima koordinirati aktivnosti da tu poruku kontinuirano šaljemo. Hvala vam. Zahvaljujem, došli smo do kraja s replikama, pa idemo sada na raspravu. Prvi je na redu klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani kolega Panenić, izvolite. vam lijepo predsjedniče, još jedanput poštovani predsjedniče Vlade, poštovana ministrice, zastupnice i zastupnici. Iz ovih izvještaja koje smo dobili na raspravu, ja bih izdvojio tri cjeline koje smatram, evo da, kroz ovu svoju raspravu bih naglasio. Prva se odnosi na višegodišnji financijski okvir, druga koja je vezana za migracije i treća je stanje, političko stanje prvenstveno RH, Hrvata u BiH, izbornoga zakona. Ono što bih potakao zapravo je razmišljanje o tome kako, zapravo, određena razmišljanja kroz ovo izvješća mogu biti različita, isto tako, mogu potaknuti možda i traženje nekih viših, jačih ciljeva koje bismo i mi trebali komunicirati. Evo, zamijetio sam izjavu predsjednika Europskog parlamenta gospodina Tajanija koji je govoreći o višegodišnjem financijskom okviru istaknuo da ne misli da je prijedlog Europske komisije dovoljno ambiciozan. Ono što on komunicira, znači, zagovara jači, kvalitetniji proračun koji će imati više sredstava da se provedu prvenstveno, evo kako je i naglasio i pojasnio i sam predsjednik Vlade, tradicionalne politike i da ima sredstava i za nove inovativne politike. Ovdje sam zamijetio samo u izvješću jedno nelogičnost, pa sam pokušao utvrditi što je ono, jel to povećanje od 1,3% ili je, dobro pa je postojalo drugo pojašnjenje, gdje je to u visini 1/3 bruto nacionalnog dohotka EU 27 što mislim da je točnije, pa bi, evo, zamolio da se to ispravi u samom izvješću koje je sa sastanaka 28. i 29. lipnja 2018. Ali gledajući stajalište gospodina Tajanija, onda imamo i stajalište predsjednika hrvatske Vlade koji kaže da je prijedlog višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.,…/Govornik se ne razumije/… predstavlja dobro polazišta. Znači, praktički imamo tu dva stajališta. Jedno kaže nemamo dobro polazište, tražimo više, tražimo jaču politiku, imamo drugo stajalište koje je naše nacionalno, dobar je ovaj okvir koji je, ono, i tu možemo se negdje naći. Prvenstveno želim, evo, upravo u tome dijelu i naglasiti, ono, da, moramo tu razmišljati o tome što je za nas kvalitetnije, pogotovo, evo, puno puta je naglašeno danas od strane predsjednika Vlade, da smo mi nova članica, da kohezijska politika, zajednička poljoprivredna politika imaju veliku važnost ali imati će značajno veću važnost kada se ispune Jedan je kriterij da intenzitet financijskih sredstava prema RH ostane najmanje u ovom iznosu, a želimo da se poveća, a težnja je zapravo određeno smanjenje i drugo je da pokažemo da smo uspješni da možemo poveći sredstva koja su nam na raspolaganje. I tu dolazimo do ključnoga problema, danas smo imali to u našim raspravim tijekom aktualnog prijepodneva, ne povlačimo dovoljnom dinamikom sama sredstva i onda nažalost, ono što će netko sa strane prokomentirati, reći će ali zašto da vam dodijelimo više sredstava, kada vi ionako niste sposobni ta sredstva iskoristiti. Budite ono realni, i u skladu sa vlastitim mogućnostima, dobiti ćete sredstva koja možete iskoristiti, nećete morati se naprezati i postizati negativne rezultate, neuspješne biti u provedbi zacrtanih ciljeva, jer ove g. smo imali evo 2,7 milijardi manje iskorištenja. Prema tome, nekada možda trebamo razmatrati da netko komisija promatra upravo nas onakvi kakvi mi jesmo. Znači cijene će sve …/Govornik se ne razumije./… koji se rade, realnost izgleda ta, da ćemo mi biti zadovoljni sa svakim prijedlogom proračuna. jer nismo dovoljno uspješni. Nismo dovoljno uspješni da povučemo sredstva koja bi nam mogla biti postavljena. I tu se sada postavlja jedno drugo pitanje, koje možemo otvoriti, a to je evo, pitanje zajedničke poljoprivredne politike. Mi dobijemo sve veća sredstva koja supstituiraju nacionalna sredstva, koja idu prvenstveno za izravna plaćanja, a što nam se događa. Mi nažalost, ta sredstva koja su nam oslobođena, ako pogledamo da je to sada na razini 2 milijarde, znači mi praktički imamo razliku od 2010. kada su izdvajali 3,5 milijarde iz vlastitoga proračuna sada smo negdje na 3,3 prema tome još nismo uz sva ta sredstva EU, mi još uvijek nismo dosegli iznose izravnih plaćanja koje smo imali 2010. kada smo iz vlastitih sredstava sve financirali. A isto tako, ono što je bitno za naglasiti, još uvijek, nisu našim poljoprivrednim proizvođačima isplaćena maksimalna moguća sredstva. Znači mi isplatimo sva sredstva koja dobijemo od Europske komisije, tu 100%, govorimo o izravnim plaćanjima, ne ovo preko mjera ruralnog razvoja. Pa nam se onda dogodi da naša sredstva mudro uštedimo. Znači nemamo obavezu, trebali bismo, imamo određene limite postavljene, kojima može, do kojih možemo dosegnuti, ali u tome dijelu mi kalkuliramo. I to ne prenosi našim poljoprivrednim proizvođačima. Znači imamo 2 modela, niti smo ispunili maksimalne ciljeve, i maksimalne zapravo iznose, koje možemo niti smo ona sredstva koja smo supstituirali sa sredstvima iz zajedničke poljoprivredne politike preusmjerili u daljnji razvoj poljoprivrede. Nego se bavimo možda nekim stvarima koje su za našeg poljoprivrednog proizvođača manje bitne, pa često slušamo o nabavci aviona ili o nekim drugim projektima, za koje smatraju da trenutno nemaju težinu kao što je to težina razvoja gospodarstva i intencija da što prije dosegnemo konkurentnost i da budemo konkurentni na prvenstvenom zajedničkom europskom tržištu, na ono što je realnost, ono mi moramo biti konkurentniji na globalnom tržištu. …/Govornik se višegodišnjeg financijskog okvira naglasio ono što je izvjesno sada, dolazimo pred godinom smo izbora za Europski parlament, postoje 2 težnje. Postoje stajalište sadašnje strukture, sadašnje Europske komisije, sadašnjeg saziva Europskog parlamenta, pa i sam predsjednik vlada je došao iz toga saziva, koji žele da donesu proračun za buduće proračunsko razdoblje u ovome sazivu. Ali, ja ću samo reći jedno, uzimate, nešto što zapravo netko, zapravo uzimate si ovlast, da donosite plan za nekoga tko će tek doći tamo. Zamislite kako bi bilo, da evo, imamo i ovdje netko donese proračun i onda se donese nova vlada, npr. ova vlada, izabere, donese proračun, imamo novu vladu i sad funkcionirajte unutar toga što su nam dali. Govorimo o višegodišnjem, ono ima veću težinu, nemojmo razmišljati o ne znam, sada što imamo mi jednogodišnje, pa se oni vrlo lako mijenjaju, višegodišnjem financijskom okviru, sadašnji saziv Europskog parlamenta bi trebao donijeti, okvir u kojem će djelovati petogodišnji saziv sljedeći. Da li stvarno i naše stajalište koje sam popratio je stajalište za premjera, treba biti da mi želimo budućim europarlamentarcima, budućoj Europskoj komisiji, oduzeti pravo da si oblikuju okvir u kojem će oni djelovati koji će oni zastupiti. Što ćemo stvoriti? Stvoriti ćemo zapravo podlogu da oni mogu reći, nažalost, mi bismo mogli biti uspješniji, vjerojatno bismo bili bolji, ali nismo mi odgovorni, zato što je netko prije nas, donio nešto što nama ne odgovara. I sada imamo isto prozivke, proziva se Milanovićeva vlada koja je vršila programiranje ovoga, za ovo proračunsko razdoblje, da nije adekvatna. To je evo i ova vlada komunicira, jednostavno, puno ima grešaka koje sad plaćamo. I naravno da bi svatko bio sretniji, pa i ja bi volio da ova vlada donese programe, provede taj program i onda kaže, evo to je naš plan bio i naša realizacija iza toga stojimo. Ovako imamo razmimoilaženje zapravo 2 modela. Prema tome, tu bi evo volio, možda da imamo jednu suzdržanost, da kažemo ono mi bismo mogli i preuzeti odgovornost za sljedeće proračunsko razdoblje i u predsjedanju RH, zapravo biti ključni u donošenje novoga višegodišnjeg financijskog okvira. Naravno da tu treba imati i organizacijske i ljudske kapacitete da možemo to …/Govornik se ne razumije./… Najlakše je reći nek to donesu ovi prije nas, pa ćemo onda se baviti možda nekim jednostavnijim temama jer tema donošenja višegodišnjeg financijskog okvira je izrazito teška. Evo i Rumunjska isto, koja dolazi sada u predsjedanje, nije ni malo presretna da izloži se tome političkom riziku, da donesu možda, ponovo evo gledajući zajedničku poljoprivrednu politiku koja ni nama neće u savršenosti odgovarati, ali kratkoročno ćemo reći, da izravnati ćemo se u okviru toga prijelaznoga perioda, ali razmišljamo nakon ovoga proračunskog razdoblja dolazi novo u kome nema izravnavanja, u kome ćemo biti isto tako taoci oduke koje danas donosimo. Znači, razmišljamo o vremenu ispred nas. Ali evo, toliko o financijskom okviru. Drugo oko migracija. Zapazio sam na jednu izjavu koja se odnosi na, izjavu, zapravo, gospodina glavnog tajnika NATO-a Stoltenberga koji je rekao da, ocijenio je prisutnost NATO u Iraku i Afganistanu da pomaže rješenje migracijske krize. Nikako ja da to povežem. Znači, NATO koji je tamo prisutan cijelo ovo vrijeme, na kraju mi sada, zapravo posljedice prisustva svih tih vojnih sila tamo osjetimo kroz migracijsku krizu. Nisam nekako primijetio da je ijedna od tih izbjeglica zaustavljena angažmanom koji je stvorio NATO. Ja bi čak rekao ako je to mjerilo uspješnosti NATO-a, onda bi ipak trebalo biti suzdržaniji u tome. Možda oni provode politiku koja odgovara NATO-u. Ali da je to migracijska politika koja sprečava ovaj migracijski val, definitivno, čini mi se, da nije. I meni općenito suradnja s NATO-om gdje

Gdje mi pripadamo? Zašto i hrvatski građani i dan danas moraju tražiti vizu da bi mogli otići u SAD? Izgleda da mi nismo u tome NATO-u u kome su svi ostali. Ili nismo u toj EU u kojoj su svi ostale članice jer nešto definitivno nije u redu. Ili možda nas ne doživljavaju, možda smo kroz naše nestašluke i političke akrobacije stvorili upravo takav dojam da nismo baš neko željeno dijete u toj obitelji u kojoj bi trebali biti ravnopravni. Ono što bih još naglasio u okviru migracijske politike, a to je naglasak, zapravo, na vanjskim granicama. Mi imamo cijelo vrijeme, zapravo, naglašavanje, pratio sam i neke druge izjave političara koji su na razini EU, njihovih premijera, zemalja članica, koje stalno govore učinkovita kontrola vanjske granice. Međutim, postavite se u poziciju, evo premijeru i vi to zagovarate, da ima nas koji živimo na toj vanjskoj granici. Ja doživljavam vanjsku granicu, neka je to s one strane izvan nas, jel kada je to vanjska granica s naše strane, onda vam se događa da kada idete u jedan Ilok, dnevno možda 10 puta, da će vas 10 puta zaustaviti policija i kontrolirati. Sada zamislite da putujete premijeru svaki dan u Vladu i da vas 10 puta, ako 10 puta prođete, zaustave, da vas samo bace pogled i provjere i tako iz dana u dan. I onda govorimo o razvoju, ne znam, jednoga Iloka, jednoga Srijema, jednoga istoka RH, gdje kontrole na svakoj cesti, na svakom kutku i s time živite. I to je nekome tko je iz Brisela, njemu ta vanjska granica je jako daleko, ali m i je žao da to iz Zagreba ta vanjska granica postane nešto što je jako daleko, a nama koji tamo živimo, to otežava svakodnevni život i smatram da vanjska granica treba se preseliti upravo u područje u kojima nastale su krize. Mi smo da se razumijemo, mi sigurno krivi, nismo mi potaknuli ta događanja, niti smo iskorištavali ta područja, niti politički manipulirala, niti ekonomski manipulirala, al definitivno da na kraju postajemo kao vanjska granica EU, zemlja koja će trpiti posljedice. Ne bojim se nijednog migranta da on je željan ostati u našoj državi, nažalost, nismo stvorili takvo okruženje, niti da će, evo ja ću otvoreno reći, za vrijeme dok smo imali prolazak ljudi iz Rumunije, bilo je puno većih šteta od, pljačke koja se događala, nego što je sada. Al se bojim da jednostavno na ovaj način nećemo osigurati sigurnost područja koja zapravo želimo da postane sastavni dio EU, a mi nažalost bili smo izgleda prije graničari, sada postajemo opet graničari. I još bih jedan dio u ovih pola minute, koliko imam vremena, oko vanjske politike vezane za BiH. Pažljivo sam pogledao puno izjava koje su dane uoči sa izbora i nisam zamijetio da je netko, zapravo, prozivao izborni sustav da je problematičan. Ali u onom trenutku kada kandidat HDZ-a BiH nije više bio uspješan, nakon toga je to postala tema. Prema tome, ja premijeru samo molim da budete premijer svih Hrvata u BiH. Hvala lijepo. Hvala. Slijedeći klub zastupnika onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Domagoj Ivan Milošević. predsjedniče Vlade, podpredsjednice Vlade. Ja ću kao i svaki puta do sada u nekoliko grupa tema govoriti oba ova izvješća i sa formalnih, 2 formalna i 2 neformalna vijeća i krenuti ću sa gospodarstvom, inovacijama i digitalizacijom. Pod jedan, želim reći da, što se tiče ekonomskih kretanja u EU pozitivna kretanja proteklih godina korištena su za provođenje strukturnih reformi i u principu sukladno tome koliko su intenzivno države članove i euro zone i izvan euro zone provodile reforme, tako su se jednako ili nejednako zapravo oporavile od protekle financijske i gospodarske krize. Nažalost, sve se više čuje, sa više strana EU da dolazi do usporavanja pozitivnih kretanja, zadnje čujemo da i Njemačko gospodarstvo je značajno usporilo. Meni je u ovom jednom od sastanaka Vijeća upalo u oči da usprkos tom usporavanju, Vijeće poziva da se što prije donese zakonodavni prijedlog o provjeri izravnih stranih ulaganja, možda je to nešto o čemu bismo i mi trebali u ovom HS-u porazgovarati. reći ću nekoliko rečenica o višegodišnjem financijskom okviru koji bi trebao biti predložen do svibnja i dakle prije izbora za Europski parlament iduće godine. Vjerujem da ćemo se svi složiti u ovoj sabornici da Koehzijska politika jest bitna, za posebno za istok Europe, za one manje razvijene za Hrvatsku ja osobno mislim i stalno to naglašavam u svakoj prilici zapravo da na neki Kohezijska politika i novac za Koehzijske fondove određuje na srednji dugi rok i stabilnost same Europske unije, zato što će ta stabilnost, unutarnja stabilnost unije na kraju se ipak u dobroj mjeri i politička i ekonomska svest na standard života ljudi. A taj standard života ljudi širom unije zapravo određuje i put unutarnjih migracija koje opet u začaranom krugu određuju samu stabilnost unije. Dodat ću također da mislim da bi bio dobar smjer u slijedećem višegodišnjem okviru širom unije da se Europski fondovi što više namijene privatnom sektoru, mislim da se taj novac koji je namijenjen privatnom sektoru višestruko vraća nego onaj koji ode u projekte u javnom sektoru. I pod tri, pod inovacije i digitalizacije rekao bih da svi smo svjesni da je napredak tehnološki daleko odmakao od zakonodavstva i zakonodavnih rješenja u cijeloj zapadnoj civilizaciji, nadam se samo da slijedeća runda koja neće biti digitalizacija nego će biti robotizacija, umjetna inteligencija neki dan više kuriozitet je objavljeno da robot Sofia dobiva državljanstvo u Saudijskoj Arabiji ali to je samo jedan mali sitni znak što će se zbivati u slijedećim desetljećima. Ja bih volio da ovaj puta Europska unija i cijela zapadna civilizacija na vrijeme reagira sa zakonodavnim okvirom jer stvari koje danas, kojima svjedočimo na neki način pa koji puta i nisu dobre i svaka čast koristi za potrošače. Međutim jedno je korist za potrošače, a drugo su koristi odnosno štete za sve građana. I zadnja rečenica oko digitalnih platformi. Oporezivanje digitalnih platformi mislim da je dobar put, nisam nikad za nove poreze, nisam sklon ni paneuropskim porezima, međutim mislim da na razini Europske unije projekt oporezivanja velikih digitalnih platformi i koorporacija jeste način da posebno mi manje države u uniji dođu do zapravo do prihoda. Danas je velikim digitalnim koorporacijama zapravo iznimno lako zaobilazit porezne sustave posebno manjih država, dakle taj jedan paneuropski digitalni porez bi trebao doprinijeti i svim manjim državama članicama. Pod vanjskim odnosima nekoliko tema najkraće jer ću govorit pod migracijama i sigurnosti o Africi i Bliskom istoku rekao bih samo da zapravo ključ svega se svede na institucije. Institucije na Bliskom istoku postoje ili ne, institucije u razno različitim afričkim državama zapravo se svede sve na to to je prvo politika onda ekonomija bez politike nema gospodarstva, bez gospodarstva nema zaustavljanja tih migracija. Dogovor Makedonije i Grčke ja vjerujemo da ćemo svi podržat svi ćemo se složiti da to jest dobar korak u, posebno u stabilizaciji na jugoistoku Europe, ja vjerujem i najbrži mogući put Makedonije prema NATO savezu. Na temu Brexit svi znamo da jest rok još zapravo nekoliko mjeseci, krajnji rok za dogovor, nitko ne želi kao što se kaže neuredan izlazak međutim sve se na kraju svelo na Irsku i na Sjevernu Irsku pa bih ja rekao da na neki način razlika između tvrdog i mekog Brexita čini se da će se svest na tvrdu ili meku granicu između Irske i Sjeverne Irske. I zadnja točka pod vanjske odnose nama najvažnija BiH, koja koja je postala posebna tema rasprave na inicijativu predsjednika Vlada, mislim da je to izvrsno nadamo se da europski čelnici konačno postaju svjesni stvarne situacije u BiH, izbornih rezultata, položaja naših Hrvata u BiH, naših Hrvata u BiH, međutim također nadam se da postaju svjesni i obveze koje RH ima i kao punopravna članica unija prema BiH i prema hrvatskom narodu kao jednom od tri konstruktivna naroda. Također mislim da i sama unija ne može pobjeći od odgovornosti za BiH, za izgradnju institucija i upravo za ravnopravnost tri konstruktivna naroda tim više što godina unazad postoji i visoki predstavnik, dakle tu se od odgovornosti ne može nitko odmaknut. Europsko vijeće je zadužilo Vijeće vanjske poslove da to idući tjedan 19.11. raspravi i stanje u BiH nakon izbora, ja se nadam nakon zadnjih izbora koji su suprotno odluci Ustavnog suda BiH onemogućili hrvatski narod da izabere svog predstavnika u Predsjedništvu BiH. Tema unutarnje sigurnosti i obrane je možda uz migracije ona koja na razini cijele Europske unije najviše plijeni pažnju, tu je više pod tema, ja ću najkraće moguće reć da postaje iznimno bitno ta kibernetička sigurnost i borba protiv lažnih vijesti. Spomenuo sam već digitalni svijet ili ako hoćete virtualni svijet zakonodavstvo jest kasnilo, kasni i danas, meni i dalje osobno postaje dosta neprihvatljivo da ne možeš biti u normalnom životu Petar Pan ili pepeljuga ali u virtualnom svijetu koji barem za slijedeću generaciju, generaciju moje djece, naše djece postaje postaje iznimno bitan, tamo možeš biti Petar Pan, pepeljuga možeš pobjeći od svake odgovornosti, mislim da je to ovaj nužno čim prije regulirati zakonima. Mislim da je za pohvalu što skorije donošenje nove Uredbe o mehanizmu Europske unije za civilnu zaštitu, dakle na razini unije uspostaviti pričuvne snage i opremu u slučaju masovnih požara, poplava ili zemljotresa ne daj bože, naravno financirano iz sredstava Europske unije ne i država članica. Svi su složni da se stalna strukturirana suradnja odnosno tzv. pesko i Europski fond za obranu trebaju ići ruku pod ruku sa aktivnostima u NATO savezu i da zajednički rad Europske unije i NATO saveza u cjelini jest komplementaran. Tim više što osim ovih klasično tradicionalno obrambenih pitanja zapravo terorizam i nadolazeće migracije kao pitanje oko kojeg svi u Europskoj jest na neki način ne samo ugrožavajući za sve nego je i nešto što u isto vrijeme koliko god se čini ugrožavajućim mislim da može biti ujedinjavajući za Ja sam pokušao u više navrata razgovarati sa, i u Hrvatskoj ali i izvan, sa iznimnim euroskepticima nisam nikad čuo neki odgovor koji bi ikoga uvjerio da se lakše nositi sa tim izazovima sigurnosnim, terorističkim, migracijskim izvan EU, pa i najmoćnijim i najbogatijima državama članicama. Nisam dobio od nikoga odgovor koji to ne bi potvrdio, a to je zapravo isključivo ujedinjena Europa se može lakše suprotstaviti svim sigurnosnim izazovima koji su pred nama. I zadnja tema, rekli bi šećer na kraju, migracija. Ključan je dogovor o sveobuhvatnom europskom pristupu migracijama koji počiva na 3 stupa. Prvi stup je zaštita vanjskih granica. Tu ću spomenuti nekoliko brojki i činjenica koji su meni osobno zapele za oko. Dakle, od 2015. taj podatak je iznio austrijski kancelar Kurz za 95% nakon 2015. je smanjen migracijski pritisak. Dakle, to će reći zapravo da je najveći napredak možda ostvaren upravo u zaštiti vanjske granice. Slijedeći podatak koji je vrlo zanimljiv, a to je da procjena Komisije kaže da na teritoriju EU postoji jedan i pol milijun migranata koje treba vratiti čim prije u države iz kojih su došli. Međutim, u isto vrijeme stopa povrata ilegalnih migranta smanjila se na razini Unije sa 46 na 37%, što nije mali postotak. Ono što je za pozdraviti, a to je da europska granična i obalna straža će se u iduće 2 godine će se 3 puta uvećati, dakle, i sredstva i ljudi. Pretpostavljam da će u godinama pred nama, a i desetljećima to nastaviti biti trend, kao integraciju europskog sustava za nadzor granica koji bi trebao biti od lokalne, regionalne, nacionalne, pa do europske razine. Pod dva, kao što rekoh, u tom sveobuhvatnom pristupu migracijama je vanjska dimenzija migracijske politike odnosno jači angažman država članica u Africi, ali ja mislim da ne samo u Africi. Dakle, Komisija je predstavila prijedlog Saveza za održivo ulaganje i radna mjesta, zovu to Maršalovim planom za Afriku s ciljem otvaranja 10 milijuna novih radnih mjesta u 5 idućih godina. S obzirom da će u slijedećih nekoliko desetljeća stanovništvo Afrike otići sa milijardu i dvjesto na dvije i pol milijarde stanovnika, onda znamo da neće biti potrebni deseci milijuna, nego zapravo stotine milijuna radnih mjesta. A kad govorimo o Maršalovom planu, mislim da je ono što je puno hitnije, zapravo, Maršalov plan za Bliski Istok, posebno za Siriju i Irak jer trenutno, posebno u ovom našem dijelu EU jest najveći pritisak iz ratom razrušenih prostora Sirije i Iraka. Podrška Vladi RH u ispunjavanju svih uvjeta za konačni ulazak u Šengenski prostor. U svim područjima smo u završnoj fazi, dakle, i primjena Šengenskog informacijskog sustava i uvođenje novih informacijskih sustava za jačanje nadzora vanjskih granica RH i EU pretpostavka jest za primjenu ovih novih sustava pristup izvornom informacijskom sustavu, koji, koliko razumijem će biti vrlo skoro omogućen. ovaj, pristupom migracijama je unutarnja dimenzija migracijske politike i nužnost dogovora oko reforme zajedničke politike azila. Ova reforma uključuje 7 zakonodavnih akata, ostaje najveći problem unutar toga tzv. Dablinska Uredba koja se bavi mehanizmom raspodjele migranata u državama članicama EU. Austrijsko predsjedništvo koje eto završava krajem ove godine je predloženo nešto što mislim da je izrazito bitno, a to je da se uz solidarnost doda i pojam fleksibilnost ciljem da se Sporazum postigne prije europskih izbora 2019. Ja bih dodao da se nadam da ta fleksibilnost odnosno podfleksibilnost, da se može podvesti i to da države koje gube stanovništvo, mlado stanovništvo, koje odlaze u bogate snažne članice EU, ne može biti jednostavno u istoj poziciji kao ove druge. Dakle, jednostavno nije dobro ako hoćete i za samu stabilnost dugoročne EU, a to je pod famoznu solidarnost podvesti da se stanovništvo, mlado stanovništvo jedne zemlje, naše zemlje zamjenjuje za migrante. Razumijemo, podržavamo potrebu da se Turskoj upućuje novac za brigu o izbjeglicama, tim više što se zapravo dobrim dijelom upravo u Turskoj radi stvarno o izbjeglicama, dakle, ne o ekonomskim migrantima, nego o ljudima koji su pobjegli pred ratom razrušenim Sirijom, Irakom, uglavnom. Međutim, osim slanja novca Turskoj, mislim da je jednako bitno, ako ne i bitnije, novac i tehniku slati upravo na ta razrušena područja, dakle, u Siriju i Irak. To je puno teže, lakše je slati novac nekome druge, pa onda će on netko i nešto jednom riješiti taj naš problem. Međutim, suština i jest da ako želimo zaustaviti migracije, taj novac treba završiti u tim državama koje treba ponovno izgraditi nakon rata. Ne mislim da je isti princip dobar za Afriku. Dakle, Afrika je nešto sasvim drugo, nego što je Bliski Istok. Osim u smislu broja stanovnika i demografskim kretanjima u slijedećim desetljećima, zapravo pitanje koliko će novac koji se šalje u Afriku i afričke države, Afričkoj Uniji, riješiti stvarno problem. Bojim se da će na kraju dana trebati otići na teren, da će trebati pomoći ljudima izgraditi institucije, izgraditi gospodarstva ako hoćete. Kako kaže, ovaj, ona poslovica: Ako hoćeš nekome pomoći, nauči ga ribu loviti, nemoj mu ribu dati. A u ovom slučaju zaista i doslovno trebati će ljude u Africi naučiti ribu loviti. Inače se ne treba čuditi ako ljudi dođu po ribu u Europu. Hvala. Hvala. Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDSS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Hvala lijepo podpredsjedniče Sabora. Evo u ime kluba SDP-a pozdravljam i hrvatskog premijera i podpredsjednicu Vlade, ministricu vanjskih poslova. Gospodine predsjedniče Vlade, dobar dio svog izlaganja ste posvetili, pogotovo prvog i završnog dijela, jugoistočnoj Europi i BiH. Ja mislim da je to dobro da i u kontekstu našeg predsjedanja odnosno kluba SDP-a misli u kontekstu našeg predsjedanja vodimo računa o jugoistočnoj Europi. Dakle, u cijelom onom slijedu od Solunske adžende, Zagrebačkog samita, sada Sofijskog, pa evo i najavljenog Samita koji bi se održao tijekom hrvatskog predsjedanja EU-om. To je dobro jer ova regija najviše će dati i RH i njenim interesima ako što prije uđe u EU i postanemo dio jednog političkog, pravnog i gospodarskog prostora. Tako ćemo i prosperitet regije pospješiti ali ja vjerujem i same Hrvatske koja ima intenzivne i gospodarske i političke odnose sa regijom. Dobro je priječi sa političkih riječi potpore na djela i pokušati transformirati tu podršku u konkretne aktivnosti zemalja regija ne njihovom putu prema Prvenstveno to mislim kroz tehničku i razvoju pomoć, ali i kroz sve ostale oblike koje može jedna država koja predsjeda Europskom unijom učiniti. A u regiji ima još uvijek puno izazova ja ću koncentrirat se u ovom sada dijelu rasprave na BiH, a u a u ostalom dijelu pogotovo svojoj pojedinačnoj raspravi i na ostala pitanja koja ste podigli. Dakle vaša intervencija na Europskom vijeću mislim da je bila potrebna, i čuo sam da su i zastupnici drugi pohvalili vas. U isto vrijeme smatram da vaša i Klub SDP-a smatra da vaša intervencija na Europskom vijeću je bila nedostatna i zakašnjela. Zašto? Lijepo je da ste uspjeli generirati i interes i potporu članova Europskog vijeća prvenstveno premijera ili predsjednika Macrona npr. također te visoke predstavnice za vanjsku europsku politiku, E sad, zašto je bila zakašnjela, pa zato što se intervencija desila nakon provedenih izbora u BiH i nije mogla imati izravan učinak na stanje stvari u smislu izmjene izbornog zakonodavstva. Da je intervencija došla nakon odluke Ustavnog suda o potrebi izmjene izbornog zakonodavstva, a prije dakle provođenja samih izbora možda se moglo generirati dovoljno političke volje u Europskom vijeću da se daju smjernice ministrima da u Vijeću ministara, a onda i cijeloj europskoj, unije da zauzme se zajednička pozicija kako će se tretirati nadolazeći izbori koji nisu provedeni u skladu s odlukom Ustavnog suda vlastite države. Iz perspektive Europske unije tu se radi o vladavini prava. Europska unija počiva na vladavini prava i Europska unija inzistira kod svakog kandidata za članstvo na vladavini prava. Znamo da BiH nije kandidat za članstvo ali jednako tako znamo da BiH želi ući u članstvo Europske unije. Takva jedna javna pozicija Europske unije oko izbornog zakonodavstva u BiH mogla je pripomoći da se skupni dovoljno političke volje unutar same BiH i da se pristupi izmjeni zakonodavstva prije nego što su izbori izašli. Zašto je bila nedostatna vaša reakcija? Pa upravo zato što nije polučila onaj rezultat koji se žalio polučit a to je izmjena izbornog zakonodavstva kojim bi se osigurao praktična, dakle u stvarnosti ravnopravnost i hrvatskog naroda sa ostala dva naroda u BiH. Lijepo Lijepo je što je sada Vijeće ministara, odnosno ministri vanjskih poslova su dobili zadatak da naprave tzv. full ap i to je jako dobro samo bi bilo puno bolje da se cijeli taj politički proces zbivao prije nego što su izbori u BiH Vaša intervencija nije bila po mom dugom uvjerenju suprotna načelu ne miješanja u unutarnje stvari susjedne zemlje. Dakle, iz perspektive Hrvatske kao članice Europske unije i same Europske unije kao što sam kazao svaka država koja se želi pridružiti uniji mora poštivati vladavinu prava i naravno a Europska unija mora brinuti o tome kada ima riječ sa potencijalnim kandidatom. Prema tome svako podizanje pitanja koje se tiče vladavine prava ne bi trebalo biti smatrano miješanjem u unutarnje odnose nego legitimnom raspravom unutar Europske unije o jednoj državi koja je na putu prema samoj Dakle tu se po mom mišljenju ne radi o miješanju u unutarnje poslove BiH, a uzimajući u obzir da je BiH na agendi europskih institucija i vijeća ministara pa da se Europska i komisija bavi s njome ne možemo reći da su ova pitanja neko miješanje u unutarnje stvari susjedne države. Prema tome to takvime ne držim pozdravljam vašu aktivnost samo kažem u Klubu zastupnika SDP-a smatramo da je bila zakašnjela i nedostatna. Što smo dobili u to vrijeme pred izbore? Dobili smo hiperaktivnu predsjednicu države koja obilazi Moskvu i Ankaru pokušava lobirati za izmjenu zakonodavstva i pasivnu Vlada koja to isto ne čini, kod koga, kod naših prvih sugovornika a to su članice Europske unije odnosno članice NATO-a. valjda prvo moramo uvjeriti vlastite saveznike u ispravnost naše pozicije kod njih ishoditi da ta pozicija postane zajednička pozicija te kao blok da zajednički djelujemo prema BiH. Takav razvoj situacije bi zasigurno donio puno više koristi Hrvatima u BiH nego ono što smo dobili sada. Odlasci predsjednice koji ne znamo da li su bili uopće usuglašeni s Vladom ili je to bilo još jedno neusuglašeno vanjskopolitičko djelovanje donijeli su u stvari Hrvatima u BiH kao i RH samo štetne posljedice i u Moskvi i u Ankari predsjednica je dobila odbijenicu čime je dodatno zakomplicirala odnose Hrvatske s BiH čime je iz iritirala bošnjački dio političke političke scene koji se o tome javno i očitovao i koji je naravno onda želio pokazati Hrvatima u federaciji ko je gazda i pokazat će na svaki mogući način, iz iritiran ovakvom politikom RH. Prema tome Prema tome mislim da je puno bilo oportunije da je Vlada preuzela aktivnost, a je tu aktivnost da je tu aktivnost provodila unutar Europske unije i NATO-a da je pokušala ishoditi zajedničku poziciju Europske unije u skladu sa našim interesima interesima i onda djelovati zajednički na prostoru i u odnosima sa, ne na prostoru nego u odnosima sa BiH. Sličan mehanizam, tehnologiju ovoga rada je imala Vlada SDP-a Zorana Milanovića koja ako se sjećate je pokušavala argumentirano uvjeriti europske partnere u ispravnost naše pozicije, pozicija je bila prihvaćena u Berlinu i u Londonu te snagom te dvije države zajedno s Hrvatskom uspjeli smo ju nekako etablirati kao zajedničku europsku poziciju i s te pozicije puno drugačije djelovati u odnosima s BiH, nego jednom stranom. Dakle, to je oko tehnologije, ovoga, rada kako smatramo u klubu SDP-a da je potrebno. Što se tiče argumenta koji se širi u hrvatskoj javnosti da su izbori održani u skladu sa Ustavom, ali ne i s duhom Dejtonskog sporazuma odnosno Ustava BiH koji je Aneks 4. Stav zastupnika, kluba zastupnika SDP-a je slijedeći, Ustav jasno propisuje da je, pogotovo za izbor članova predsjedništva, da imamo osobu koja je Hrvat, Bošnjak i Srbin. jednako tako kaže da se Hrvat i Bošnjak biraju na području Federacije od strane svih građana BiH. Dakle, u tom kontekstu gospodin Komšić je izabran u skladu sa Ustavom. Duh Dejtonskog sporazuma, kao što ste kazali da nije u skladu sa duhom njegov izbor, ovisi o tome kako interpretiramo stvari. Prema informacijama koje smo imali bilo je da hrvatskoj delegaciji koja je pristala na ovaj tekst Ustava koji nije očigledno dovoljno precizan je bilo tumačeno u Dejtonu da, pa naravno, da će Hrvate, Hrvata u predsjedništvu BiH birati Hrvati, a Bošnjaka birati Bošnjaci. Hrvati su dali zeleno svjetlo na takav tekst, a možda su trebali tražiti i interpretativnu izjavu kojom će se takvo tumačenje učiniti formalnim, onakvo kakvo smo imali, recimo za Istambulsku Konvenciju. Izvjesno je da se Bošnjacima tumačilo na drugi način, na način da, pa da, piše lijepo u Ustavu da svi građani Federacije biraju i Hrvata i Bošnjaka u predsjedništvo BiH. Dakle, jedno drugačije tumačenje. U praksi se upravo to tumačenje ukorijenilo. Prema tome, bez izmjene izbornog Zakona, neće doći ni do promjene kakvu se zaziva, a to je da Hrvati biraju predstavnika predstavnika u predsjedništvo BiH tko je Hrvat. Dakle, trenutna formulacija u Ustavu je ustvari jedna kompromisna formulacija između građanskog i nacionalnog shvaćanja izbornog zakonodavstva. Ona je konfuzna i zato dovodi do ovakve situacije do koje trenutno imamo. Da bi ju izmijenili, moramo izmijeniti izborna pravila odnosno pojasniti Ustav, to nije na RH, to je na BiH. Ali te stvari Ali te stvari mislim da moraju biti i zbog javnosti jasne. I u tom kontekstu RH ne može ignorirati gospodina Komšića kao člana predsjedništva BiH jer jednostavno je upućena na rad sa službenim službenim institucijama te države odnosno sa ljudima koji predstavljaju tu državu i izabrani su u skladu sa njezinim Ustavom. Kaže se i da je gospodin Komšić izabran glasovima Bošnjaka. Ja vjerujem vrlo jednostavnom analizom da je moguće utvrditi upravo da je to tako. No jednako tako se zanemaruje da u BiH žive ljudi koji možda ne žele glasati isključivo za nacionalne stranke koji politiku doživljavaju drugačije i hoće glasati za stranke koje imaju neki nadnacionalni program. Komšića se interpretira kao dio bošnjačkog projekta preuzimanja dominacije u BiH. On to možda je, ali on to možda jednako tako nije. I za njega su jednako tako možda glasali i Hrvati i Bošnjaci i Srbi koji se zalažu za jedan drugačiji diskurs u BiH. Kada pogledate koliko je glasova dobio, onda shvatite da je dobio nekih 70 000 glasova više nego HDZ-ov kandidat Čović. Kada vidite koliko je dobio Bećirević, SDP-ov kandidat u odnosu na Šefika Đeferovića, onda vidite da je to 3% razlike, nekih 20 000 glasova razlike i pitate se da li je moguće da su Bošnjaci se tako olako mogli igrati sa svojim glasovima, prebacivati ih Komšiću, a nemati sigurnu pobjedu svoga kandidata SDA-a. Komšić je gradio svoju kampanju upravo na tome kao zaštitnik BiH kao cjelovite države, kao suprotnost separatizmu kojeg se doživljava kroz Dodiga i kao suprotnost autonomaštvu koji se doživljava kroz Čovića. Kao pokušaj zaštite BiH od utjecaja Srbije i RH. Jedan dio bi rađe u BiH očigledno tu retoriku prihvatio i on je to pretvorio u svoje glasove odnosno novi mandat koji je u skladu sa Ustavom. te stvari jednostavno ne možemo tako jednostavno negirati ili osporiti. Interes hrvatskog naroda da biraju predstavnika u predstavništvo BiH, da bi to mogli napraviti, moraju se izmijeniti izborna pravila odnosno Ustav. Bez toga neće biti onoga što zazivamo. Kako to učiniti? Sami Hrvati u BiH to ne mogu, dakle, to mogu jedino sa ostalim građanima i narodima u BiH. I to je put kojim treba ići, a RH treba inzistirati kod članica EU na poštivanju vladavine prava u BiH, pa ako je Ustavni sud utvrdio da izborna pravila nisu u skladu s Ustavom, da ih treba mijenjati, onda ih treba mijenjati. I to je prilika da se onda osigura Hrvatima puna ravnopravnost u izboru predstavnika svoga naroda. Drugim putem ja, odnosno klub zastupnika SDP-a ne vidimo kojim se može ići. I tu je uloga RH da dakle, u skladu sa, da formira prije svega, sudjeluje u formiranju pozicije međunarodne zajednice, prije svega EU, ali i partnera u NATO-u i da kroz zajedničku poziciju, zajednički djelujemo prema BiH na ustvari ispunjavanju onoga što je već i zapisano, a to je jednakopravnosti 3 konstitutivna naroda. Svaka jednostrana aktivnost i akcija u BiH neće dobro završiti, niti zanemarivanje odnosa sa drugim konstitutivnim narodima također neće koristiti Hrvatima u BiH koristi će im jedino relaksiranje situacije, uspostava konstruktivnih odnosa kako bi se njihovi legitimni zahtjevi stvarno raspravili i kako bi oni za nju dobili i međunarodnu potporu i potporu onih koji su ovlašteni mijenjati Zakone i Ustav u Bosni Hvala. Sljedeći Klub zastupnika je onog Živog zida i snage, vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici Branimir Bunjac i Ivan Pernar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažane kolegice i kolege, uvaženi Premijeru i ministrice. Danas su pred nama 2 Izvješća, koja u malome predstavljaju panegirike o radu Andreja Plenkovića u Bruxelles-u, i za svake točke koje se tamo raspravljala možemo pročitati što je gospodin Plenković rekao, to su vrlo mudre misli i očekuje se da budu jednog dana izdane kao antologija lika i djela bivšeg Predsjednika vlade, da bude promocija u NSK, u publici će biti borgovci, a recenzenti knjige Ante Ramljak i Martina Dalić. Međutim, neovisno o tome, mi se trebamo doista zapitati što nam to nude Europske i NATO integracije. Čini se da ne puno toga dobroga, jer primjerice boravkom u Europskoj uniji gubimo mnoge vidove vlastite samostalnosti. Primjerice oko 70% hrvatskih Zakona, donosi se u Bruxellesu, gdje Hrvatska ima skromnih 11 zastupnika od 751, odnosno 1,46%. To je recimo ekvivalent 2 zastupnika u HS, pa si sami možemo procijeniti koliki je dakle, utjecaj Hrvatske u Europskoj centrali. Iz ovih Izvješća koja su danas pred nama možemo vidjeti da se priprema i potpuno oduzimanje hrvatske monetarne samostalnosti, jer Vlada poput svojedobno guski u maglu, srlja u nekritično preuzimanje EUR-a, koje nam ne može donijeti ništa korisnoga, osim povećanja poreza, viših cijena i ogromnih troškova takozvane konverzije i tranzicije, prilagodbe koji se penju do otprilike 1 milijarde EUR-a. Nije EUR-o jedino zlo, jer iz ovih Izvješća vidimo da se priprema i uvođenje bankovne unije, stvaranje europskog monetarnog fonda, kao da nam jedan MMF već nije dovoljan, da ne kažem suvišan, te da će čak biti imenovan europski ministar financija, što znači da će hrvatska lisnica nakon Beča, Budimpešte i Beograda, konačno završiti u Bruxellesu, ali ovog puta u cijelosti. Naši raniji gospodari ostavljali su nam barem malo samostalnosti, ali ovi novi, eto, čak niti mrvice sa stola. Uza sve te najave već sada vidimo da stalno stižu neki novi troškovi, da dajemo 3 milijarde 650 milijuna kuna za članarinu Europskoj uniji, da smo je povećali za 500 milijuna zbog Brexit-a, da se u 2019. godini u proračunu daje 142 milijuna kuna više za europsku birokraciju, da ćemo 2020. dati 241 milijun kuna za predsjedanje dajemo jako puno, ali za uzvrat onda kao dobivamo sredstva iz europskih fondova koja su nažalost niža nego što iznose naša davanja. Jer mi iz godine u godinu vidimo da se u proračunu rade nekakve projekcije utemeljene na europskim fondovima, e da bi onda na kraju godine, a to je upravo sada, radili rebalans proračuna gdje se konstatira da te sredstva nisu povučena. Jedina razlika je u tome što iznos koji nedostaje iz godine u godinu, sve veći, pa ove godine nedostaje 2,700 milijuna kuna, odnosno 2 milijarde 700 milijuna, a u odnosu na prošlogodišnjih, milijardu i 900 milijuna. To se dešava zato jer su europski natječaji krajnje komplicirani i birokratizirani, namijenjeni provođenju europskih a ne hrvatskih interesa, i odbijaju od prijavljivanja čak i one koji imaju znanje da apliciraju za njih. Treba li nam veći dokaz o štetnosti europskih fondova kad čak ni Ministarstvo europskih fondova nije uspjelo povući planirana sredstva. Znači čak Ministarstvo koje se isključivo time bavi, nije u stanju uzeti sredstva iz europskih fondova, dakle, kako onda da ih uzmu ostala Ministarstva, kako onda da ih uzmu hrvatski poduzetnici, građani? I vrlo je važno reći, da to što Vlada govori, da su sredstva iz europskih fondova povučena, ona nisu povučena, ona su ugovorena, a od ugovorenih sredstava do isplate odnosno neisplate, jako je dugačak put. Osim ogromnih novčanih sredstava koja dajemo Europskoj uniji, mi moramo davati svake godine i stotine tisuća radnih sati, da bi se ti europski fondovi pisali, da bi se provodili, da bi se na kraju pravdali. Sukladno dakle pogrešnosti i štetnosti europskih fondova, Živi zid ostaje kod svojega prethodnoga mišljenja, a taj je da treba prestati plaćati bilo kakvu članarinu Europskoj uniji, a za uzvrat toga neka si Europska unija ostavi svoje EU fondove sebi. S obzirom da tvrde da oni nama više daju nego što primaju, ja mislim da se oni oko toga, ne bi trebali, dakle buniti. Mi ćemo naše 4 milijarde kol'ko trošimo na Europsku uniju, potrošiti za ono što je nama bitno, na primjer, za porezno rasterećenje, bez suvišnih i to će nam u svakom slučaju, biti puno korisnije, nego ova pljačka hrvatskog proračuna koja iz godine u godinu sve veća i koja dovodi do gospodarskog i svake druge krize

zid)** Uvažene dame i gospodo, u izvještavanje Europske komisije, čini se da, po papirima koje smo dobili, se ne razumije/… Jens Stoltenberg koji je izjavio da prisutnost NATO-a u Iraku i Afganistanu pomaže rješavanju migrantske krize. Pa ja evo pitam, na koji način je dolazak NATO-a u Afganistan odnosno njegova prisutnost tamo pomogla rješavanju migrantske krize. Tim više što znamo konkretne brojke, navest ćemo 2001. migranata odnosno izbjeglica, kako god ih nazvali iz Afganistana za Njemačku bilo je samo 5 000, a 2016., znači znači pretprošle godine bilo ih je čak 125 000, što će reći da je broj izbjeglica iz Afganistana, zahvaljujući NATO-voj invaziji, zahvaljujući prisustvu NATO-a, porastao 25 puta. Druga stvar, mi svi znamo da je Amerika napadom na Irak, stvorila tamo, zapravo podlogu za sukob i preduvjet za nastanak onoga što će kasnije mediji zvati ISIL, ISIS ili kako već i zapravo je cijelu regiju zahvatio jedan val terorizma, pa je posljedično došlo i do građanskog rata u Siriji koji je po svojoj prirodi bio sve samo ne građanski. Objasniti ću zašto. zato jer u Siriji su se borili borci iz 80,90 zemalja svijeta, kojima je svima bilo zajedničko da su sudjelovali u planu rušenja predsjednika Al Asada koji je imao punu podršku Amerike, mislim na plan rušenja, ne na predsjednika, predsjednik Asad nije imao podršku Amerike. Također u tom rušenju legitimne sirijske vlade sudjelovao je Izrael koji je višekratno zapravo tukao po položajima sirijske vojske. I zbog toga, naravno kao i Amerikanci sa balističkim tj. da balističkim projektilima itd. i kada se sve to uzme u obzir, možemo vidjeti da NATO nije pomogao rješenju migrantske krize, niti u Iraku, niti u Siriji, niti u Afganistanu, već je naprotiv doveo do njegovog rasplamsavanja. Zanimljiva je još jedna stvar. Jens Stoltenberg ne spominje u svom Izvješću da je djelovanje NATO-a ili njegovo prisustvo pomoglo rješenju migrantske krize, recimo u Libiji, jer mi znamo da je migrantska kriza u Libiji počela tek onog trenutka kada je NATO intervenirao, srušio Muarema Gadafija i zapravo gurnuo tu zemlju u građanski rat koji traje do današnjeg dana. Žalosno je što Jens Stoltenberg odnosno taj NATO ubilački pakt koji sije smrt po cijelom svijetu ne vidi svoje greške i nema osjećaja za samokritiku kada znamo da su upravo oni odgovorni za trenutno stanje i u Afganistanu, i u Iraku i u Siriji i u Libiji. Također premijer Plenković je rekao da RH uspješno štiti svoju granicu od nezakonitih migracija. Ta teza je netočna jer o njoj svjedoče tisuće ilegalnih prelazaka granice RH koji su se odvili po izjavama BiH vlasti. Znači BiH vlasti između 15 i 17 000 migranata samo ove godine već ilegalno prešlo našu granicu. Ako ilegalni prelazak više od 10 000 ljudi naš premijer smatra uspješnom obranom granice, onda se moramo pitati što je to neuspješna obrana granice. I ove teze gdje se govori da je hrvatska granica sigurna, sigurna je za što? Hrvatska granica je sigurna za ilegalne prelaske, ali nije nažalost sigurna u smislu da sprječava ilegalne migracije, nije sigurna na način da se zakoni naše zemlje Međutim, ono što je najlicemjernije od svega jest to da jednu udrugu, Centar za mirovne studije koja uporno proziva hrvatsku policiju, zapravo i Hrvatsku državu za tobože nehumano postupanje prema migrantima, sufinancira i sama Vlada odnosno država. Pa ja pitam zašto država financira one organizacije koje ju zapravo ocrnjuju na svaki mogući način? Hvala. Slijedeći klub zastupnika je onaj Glasa i HSU-a u ime kojega će govoriti poštovana zastupnica Vesna Pusić, izvolite. Hvala gospodine podpredsjedniče, gospođo podpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih poslova, kolegice i kolege. Počet ću sa činjenicom da smatramo pozitivnim ova Izvješća koja se podnose parlamentu o sastancima Europskog vijeća, kao i o Samitima Samitima i drugim sastancima na vrhu država članica EU. Svakako je dobro da se o tome raspravlja u Saboru, a naravno onda i o temama koje na tim vijećima su dio dnevnog reda i onoga u čemu RH također sudjeluje i što je se i direktno tiče. Očito je da je jedno od ključnih tema i na ovim sastancima, a i za, ja bih rekla, ne samo Europu, nego RH, obzirom na njezin geografski položaj, svakako i tema migracija. Mi često kada govorimo o migracijama miješamo 3 stvari, to se i danas ovdje dosta često događa. To su legalne migracije, ilegalne migracije i izbjeglice. Dakle, legalne migracije je nešto što je obuhvaćeno ovdje spomenutom Marakeškim društvenim ugovorom ili Marakeškim dogovorom i što Europska unija pokušava upravo otvaranjem te teme, a to zapravo Marakeški sporazum je otvaranje rasprave na europskoj razini kako doći do nekog konsenzusa koji u ovom trenutku ne postoji a nužan nam je, kako doći do konsenzusa o regulaciji legalnih migracija. Treba se podsjetiti da legalne migracije su i migracije u kojima u ovom trenutku sudjeluje veliki broj hrvatskih državljana koji su u ovom trenutku u Irskoj ili su u Njemačkoj ili bilo gdje drugdje u europskim zemljama, to su legalni migranti. I prepoznavanje činjenice da postizanjem konsenzusa dakle slaganja na razini Europe koje u ovom trenutku ne postoji o tome kako regulirati legalne migracije bi svakako pomoglo i u efikasnosti borbe protiv ilegalnih migracija, a ne dotiče se teme izbjeglica jer izbjeglice i tema izbjeglica je predmet rasprave o zajedničkoj politici azila koja je u ovom trenutku što se Europske tiče na žalost na vrlo dugačkom štapu, dakle ne postoji ni približno bez obzira na Dablinski sporazum, Dablinski sporazum je na neki način vrijeme pregazilo on je bio mišljen za vrijeme u kojem nisu postojali ovakvi masovni valovi ili veliki valovi izbjeglica, dakle za neku redovnu situaciju. Situacija u kojoj smo bili suočeni 2015. pa onda i djelomično i 2016. je sasvim drugačija od one koja je regulirana Dablinskim sporazumom i prema tome zahtjeva zaista novu europsku politiku, ali kažem to je posebna tema o kojoj u ovom trenutku se u Europi ne nazire konsenzus. Konsenzus se nazire o temi legalnih migracija i mislim da je tu Hrvatska direktno zainteresirana da u tome sudjeluje i da u ovom trenutku zapravo doprinosi nekoj vrsti strukturirane javne rasprave na razini Europe, svako ko naravno pogleda taj prijedlog Marakeškog sporazuma koji inače se već dosta dugo vremena formulira na razini država članica Europske unije, ovaj UN-a a onda posebno Europske unije je nešto što eventualno u budućnosti može dovesti do nekih zajedničkih politika, u ovom trenutku on zapravo predstavlja stavljanje na dnevni red teme legalnih migracija gdje smo mi zainteresirani ne samo kao zemlja u kojoj eventualno mogu doći legalni migranti, nego kao zemlja iz koje legalni migranti odlaze u druge između ostalog ili u prvom redu članice Europske unije i toga trebamo biti svjesni i zauzeti svoju poziciju u toj raspravi, pa i zaštitu svojih državljana jer između ostalog ovdje se od recimo skraćeno da kažemo zastupa stav da su i legalni migranti ljudi, drugim riječima da imaju i određena temeljna ljudska prava koja treba poštivati, a polazi se naravno od pretpostavke da se sa postepenim stvaranjem koncenzusa i eventualno u nekoj budućnosti neke usklađene regulative da to omogućava ili će omogućiti u perspektivi smanjenje onoga što svima predstavlja problem a to su ilegalne migracije. Dakle, u tom pogledu mislim da je Hrvatska zauzela jedan racionalni stav. Što se tiče politike azila i onog što se u ovim izvještajima zovu unutrašnje migracije, to je puno kompliciranija tema, Hrvatska je u tom kontekstu prihvatila ja bih rekla 10 ljudi ne neke značajne brojeve, međutim jedan od razloga koji je izazvao krizu 2015. sa velikim izbjegličkim valom je bilo upravo nerazumijevanje na razini Europske unije situacije u Turskoj i odnosa između Europske unije i Turske. Migranti odnosno izbjeglice koji su u Hrvatsku došli 2015. svi redom bez obzira na zemlje porijekla su došli ih Turske. Turska je nekoliko godina prije toga upozoravala europske institucije da postoji taj problem, dakle da prvo pola miliona, pa milion, pa dva miliona, pa preko dva miliona izbjeglica u Turskoj, Europska na to nije reagirala financijskom pomoći i u jednom trenutku su tu, je zapravo pušteno da te izbjeglice pređu preko mora u Grčku i tako se otvorila tzv. Balkanska ruta. Temeljem tog iskustva očito je čisto obzirom na geografiju da je neophodna suradnja između Europske unije i Turske bez obzira na sve ostale poteškoće koje tu imamo u suradnji i primjedbe koje imamo na Tursku. Činjenica je da Turska nosi taj teret 2 ili sada već preko 2 miliona izbjeglica na svom teritoriju i da je to nešto u što se iz očitih razloga Europska unija mora upustit i mora surađivat na tu temu sa Turskom. Kao što je u tom pogledu pozitivno i ovo što smo čuli vezano na fond za Afriku iako taj fond za Afriku je na jako, jako dugačkom štapu i dok ne dođe do situacije da je prvo u zemljama Subsaharske Afrike mir a nakon toga i eventualno kakvi takvi uvjeti za život, međutim dodatno klimatske promjene pogoršavaju tu situaciju i tema migracija i migranata će s nama biti sigurno našeg života. Dakle, u našim životima mi ćemo se s tom temom trebat i morat nosit jer je očito da ona se neće završiti. Dakle, fond za Afriku je svakako nešto što je pozitivno iako naravno ima rezultate u eventualno prilično dalekoj budućnosti. U izvješću premijera nije ništa konkretno rečeno o hrvatskom stavu koji je i neki dan iznio francuski predsjednik Macron, a odnosi se na zajedničke obrambene, europske obrambene snage, mislim da je to nešto obzirom na sve promjene kojima smo svjedoci, nešto što jeste u europskom i hrvatskom interesu i da je to nešto u što bi u rasprava u kojoj bi se Hrvatska apsolutno trebala uključiti i podržati tu inicijativu. I konačno pitanje interveniranja hrvatskog premijera vezano na situaciju u BiH i na izbore u BiH. Zamislite da Srbija, Slovenija ili Mađarska u svom parlamentu donose deklaraciju u kojoj zahtijevaju promjene ili obvezuju svoje dužnosnike da zahtijevaju promjene Hrvatskog ustava i Hrvatskog izbornog zakona, svi ovdje ko jedan bi se postavili na zadnje noge i smatrali da je to nedopustivo. Hrvatska ima obvezu brinuti se o Hrvatskoj i hrvatska Vlada i hrvatske institucije imaju obveze brinuti se o Hrvatskoj, njezinom ugledu i njezinom međunarodnom položaju. Imaju obvezu brinuti se i za Hrvate izvan Hrvatske, kako u BiH tako u Crnoj Gori, tako u Srbiji, tako u Mađarskoj, tako u Italiji, tako u Sloveniji, dakle gdje oni bili. Ovo direktno interveniranje i miješanje u rezultate izbora u BiH i u regulativu BiH, ne samo da će izazvati obrnuti efekt, ne samo da će Hrvate u BiH staviti u još kompliciraniji položaj nego što su oni danas, nego direktno šteti ugledu RH. Dakle, Dakle, ono što je moguće naravno su imati mišljenje, imati nekakvi stav, ali direktno na ovaj način bazirati hrvatsku vanjsku politiku, na tome da se miješamo u na ovaj način u rezultate izbora u BiH, ako je nešto očito iz rezultata izbora u BiH je to da 2/3 Hrvata u BiH s pravom glasa nisu htjeli glasati za Čovića. I da je vrlo vjerojatno upravo zbog toga izabran Komšić, ali u ovom trenutku u kojem je Komšić izabran za člana predsjedništva kao što znamo članovi predsjedništava se biraju jedan Hrvat, jedan Srbin i jedan Bošnjak, kad je izabran za člana predsjedništva onda je valja u interesu i RH i svih Hrvata u BiH da taj posao obavi što kvalitetnije i obavi promovirajući interese Hrvata u BiH. A šta je temeljni interes Hrvata u BiH, pa temeljni interes Hrvata u BiH je da BiH uspije na svom putu prema članstvu u Europskoj uniji. To je jedino što toj zemlji daje šansu da se izvuče iz ovog, ja opće ne znam kako da to nazovem, kaotičnog stanja u koje se u ovom trenutku nalazi i prema tome na Hrvatskoj bi bilo ne da na bilo koji način ucjenjuje unutrašnjim promjenama u BiH nego da pokuša pomažući na putu prema kvalificiranju za članstvo riješiti i ravnopravnost svih građana u BiH, riješiti i pitanje ravnopravnosti ne samo konstitutivnih naroda nego i drugih građana to je inače Sejdić-Finci, kad bi se proveo Sejdić-Finci više nemate jednog Hrvata i jednog Bošnjaka …/Upadica: Hvala./… i jednog Srbina nego imate bilo koga koji ima pravo se kandidirati koji je građanin BiH. Hvala vam lijepo. Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDSS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Nekad smo bili veoma entuzijastični, nije prošlo mnogo godina u pogledu očekivanja izvještaja našeg premijera, ne mislim samo na ovog nego predsjednika Vlade RH po ciklusima održavanja sjednica Europskog vijeća. Danas vidim da nismo. Naravno stvari su se promijenile i kod nas i stvari su se promijenile u EU ali od onog entuzijazma koji je možda bio nekritičan u nekim svojim dijelovima. Bilo bi opasno kada bismo ušli u ravnodušnost ili u apatiju koja bi također patila od iste bolesti kao što smo patili u vrijeme kada smo bili previše entuzijastični. Politika traži angažman koji je promišljen. A doista svima koji su članice EU i svima koji žive na europskom kontinentu, neovisno o tome jesu li članice EU, ovoga trenutka je neophodan angažman. Angažman koji će sačuvati stabilnost Unije i koji će zaustaviti daljnje sukobe na europskom tlu i koji će zaustaviti daljnje tenzije na europskim granicama jer one ugrožavaju mir u Europi. Europa je nedavno dobila Nobelovu nagradu za mir. god da je to odlučio, kao da nam je stavio neku vrstu ili nas je htio ili je bio lakomislen ili nam je dao ime po kojem moramo postupati a to znači da ga moramo, da moramo čuvati mir u Europi. Sada mi dozvolite da kažem nekoliko riječi koje bi to trebale opravdati, idući redom onako kako je premijer govorio u svojem izlaganju i kako izvještaj koji smo dobili govori u pisanom obliku. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira i njegovog povećanja za 1,25% bilo bi bolje kada bi stvar bila ambicioznija kao što je i predsjednik Europskog parlamenta to rekao ali za neke zemlje će i to povećanje, među njima i nas biti veliko. I zato mi u tom pogledu nažalost ne možemo biti entuzijastični niti optimistični a nismo ni u nekoj osobitoj poziciji baš da kažemo ne. Zašto nismo entuzijastični i zašto nismo u nekoj povoljnoj poziciji? Nismo zbog toga što u razdoblje od 2014. do 2020. godine smo ušli nepripremljeni. Sve, svu našu energiju kao da smo potrošili u periodu pristupanja a kad je došao moment da iskoristimo ono što EU nudi mi smo ostali nepripremljeni ili istrošeni ili iscrpljeni ili nezainteresirani. Prije će biti ovo prvo, nedovoljno pripremljeni. Navesti ću primjer, mi ćemo sljedeći tjedan raspravljati o proračunu. Planirana europska sredstva koja nam pripadaju su bila povod za to da kažemo da ćemo imati rasterećenje u našem proračunu jer ćemo imati novac koji ćemo dobiti iz europskih fondova. Šta se događa? Događa se to da zapravo imamo opterećenje jer se taj novac planira ali se ne ostvaruje i ne povlači i onda trošimo vlastita sredstva i za plaćanje svojega udjela u višegodišnjem financijskom okviru ali isto tako i za ono što nismo uradili kod kuće a trebali smo uraditi sa europskim novcem pa ga plaćamo vlastitim novcem. O tome kako trošimo taj europski novac ovdje neću govoriti iz osjećaja nacionalne odgovornosti koja u ovom slučaju i nije baš najbolji, moralni, najbolja to osjećaj nacionalne odgovornosti nalaže jer u nekim područjima ne koristimo taj novac tako da je to dugoročno dobro za grane za koje se koristi. Nadam se da će naša priprema za višegodišnji financijski okvir u narednim godinama biti bitno, bitno bolja nego što je bila do sada. Što se tiče sigurnosti o kojoj sam počeo i obrani, s jedne strane Europa je podijeljena na svojem teritoriju a s druge strane na gotovo sa svih strana postoje tenzije na granicama EU. zaustavljeni proces proširenja je tome u neku ruku doprinio i istovremeno i istovremeno nepripremljenost same Unije da štiti vlastite granice je također tome doprinio. Pokušaji da se u tom pogledu stvore i ojačaju pretpostavke za jačanje sigurno zajedničke, sigurnosne i obrambene politike je dobar ali nije nekonfliktan prema europskim i našim ukupnim tradicionalnim, višedecenijskim partnerima. To se vidi ne samo u pitanjima obrane, to se vidi i u pitanjima trgovinskih postupaka i nesporazuma koji u tom pogledu postoje između Europe i ključnih aktera svjetske politike i svjetskih ekonomija. Što se tiče migracija, smanjenje broja, visoko smanjenje broja nezakonitih migracija dakle smanjenje broja za 95% je značajno postignuće. I pokazatelji u određenom smislu a otrežnjenja kada je po srijedi glad za jeftinom radnom snagom i brzom radnom snagom koje su pojedine zemlje članice EU imale. I istovremenom znak otrežnjenja da proizvođenje kriznih žarišta ratnih i ekonomskih žarišta koje stimuliraju kao što je netko ovdje govorio migracije je nešto što ohrabruje. Ono što bismo mi kao zemlja svakako trebali biti i izbjeći jesu dvije stvari. Prvo je da ne budemo prva, jedna od sljedećih prvih zemalja ulaska. Jer iskustvo Italije, iskustvo Grčko, ranije iskustvo Španjolske koja se politički gledano dobro nosila sa tim, za Italiju nismo sigurni kako se nosi s tim ali o na ima svoju muku pa joj nećemo na tu muku dodavati našu sol niti naše komentare. Ono što je važno jeste da se to sasvim sigurno izbjegne. Drugu stvar koju treba izbjeći jeste proizvođenje mržnje, predrasuda, stereotipova i nacionalizma ne temi oko migranata i migracija. Mi jesmo zemlja ulaska ali nismo zemlja ostanka. I svatko onaj tko ljude koji prolaze u Hrvatsku pretvara u svoje političko sredstvo kao što je to slučaj se prenio na ovu benignu Marakešku deklaraciju je nešto što nije pametno i nije dobro zbog same naše zemlje. Naše iskustvo rata i naše ratno nasljeđe koje je zadržalo elemente animoziteta sa novim animozitetima može visoko štetiti našoj zemlji, njezinoj političkoj kulturi i njezinoj sposobnosti da se suoči sa svojim ozbiljnim problemima. Nismo mi zemlja koja ne treba migrante. Nažalost mi smo zemlja koja treba migrante. Mi smo od '90.-te na ovamo izgubili preko 700 hiljada svojih državljana u različitim oblicima od Srba koji su morali otići preko mladih ljudi koji su otišli u zadnjih 10-ak godina. I moramo osvijestiti da ukoliko hoćemo bilo što uraditi u pogledu svoje ekonomije da ćemo prije ili kasnije morati posegnuti za ljudima koji svojim kućama nisu našli priliku za ozbiljan rad ali slažem se sa kolegom Miloševićem koji je s pravom potegao pitanje zaustavljanje trenda crpljenja radne snage iz novih članica EU i postizanje mehanizama koje će ljude zadržati u, novim članicama kao što je Hrvatska. To je važno za budućnost ne samo Hrvatske nego i za budućnost EU. Mi sad govorimo zato što je važno za nas. I država se tome treba posvetiti, ne golom retorikom, golog suverenizma ili nacionalizma nego ozbiljnim ekonomskim razvojnim mjerama i ozbiljnom borbom unutar EU za interese Hrvatske kada je po srijedi njezina politika. To se neće riješiti demografskim mjerama kakve mi imamo ovdje, rađajte više djece. Pa neka netko krene od sebe pa kaže da li će to uraditi. I koji je to novac koji će mu netko platiti za to u sadašnjim okolnostima. Treću stvar, četvrtu stvar koju bih htio spomenuti jeste pitanje uništavanja multilateralizma i opasnost .../Govornik se ne razumije./... nacionalizma koje je za europski kontinent i za Europu vjerojatno opasniji od drugih kontinenata. Marakeška deklaracija je dobar primjer za to. Ne govorimo o trgovinskim sporazumima. To ću prepustiti kolegama koji o tome znaju više i mogu više govoriti. Ali multilateralno reguliranje zakonitih migracija da postane bauk posredstvom kojega će se širiti nacionalizam unutar Europe kao što se pokušava širiti kod nas je direktan rad protiv interesa malih zemalja i malih naroda kao što je naš i direktan interes, direktan rad protiv stabilnosti kontinenata i zemalja kao što je EU. Onaj tko ne vidi opasnost od toga da međunarodni multilateralni poredak se zamijeni nacionalističkim poredcima, političkim, taj je slijep. Onaj tko ne vidi koliko to može biti opasno za našu zemlju taj je jednako slijep. Što se tiče proširenja, da, još bih nešto rekao. Zanimljivo je kako je Deklaracija Europskog parlamenta od 25. listopada, 25. oktobra protiv porasta neofašizma u Europi prošla kod nas lišo. Kao da mi nemamo što o tome reći niti kod sebe a niti u EU. Kao da riječi koje je predsjednik Macron uputio povodom obilježavanja 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata ne bi trebale zvučati upozoravajuće i otrežnjujuće za mnoge zemlje a posebno za zemlje na prostoru jugoistoka Europe uključujući i našu. Što se tiče, preskočiti ću pitanje proširenja, iako mislim da je ona iznimno važna, iako mislim da u našoj vanjskoj politici bi ona trebala biti još važnija, neka mi ne zamjeri nitko jer izrazito poštujem sve što radi ministrica i što radi Vlada ali trebala bi biti u tom pogledu još važnija. BiH-a kao i Srbija, kao i Crna Gora, kada govorimo o jugu su za nas važne susjedne zemlje zbog mira, zbog stabilnosti i zbog prava koja se u tim zemljama ostvaruju za dijelove, u ovom slučaju hrvatskog naroda u BiH, u Srbiji, u Crnoj Gori. Što se tiče rješenja za BiH, jednostavnog rješenja nema i potrebno je angažirati kompleksne alate. Alate koji neće izložiti niti RH i koji i koji neće produbiti niti nesporazume između hrvatskog naroda u BiH i ostala dva naroda ili barem jednog od dva naroda. A da je sasvim jasno da je potrebno jasnije zajamčiti ravnopravnost hrvatskog naroda u izbornom postupku, to je istina. Da je potrebno učiniti efikasnijom djelovanjem presudu Ustavnog sud u slučaju Finci i to je jasno. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovani gospodine Pupovac. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Poštovani kolega Joško Klisović, izvolite. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala podpredsjedniče Sabora. Evo, nastavio bih svoju raspravu u nekoliko tema. Dakle, da nastavimo oko jugoistočne Europe, jednog pitanja koji je počelo izazivati, ovaj, različite stavove i pozicije koje se iznose u javnost. A to je, a pitanje koje može imati reperkusija i na stabilnost jugoistočne Europe, a to je pitanje mijenjanja granica. Nedavno smo bili suočeni sa prijedlogom promjene granica između Srbije i Kosova Naša Vlada je zauzela jedan oprezan pristup, što s obzirom na iskustvo koje imamo u jugoistočnoj Europi sa takvim stvarima i potrebno je zauzeti, kao i niz europskih država i ustvari založila se da se ne otvara Pandorina kutija. Tako nešto stvarno čini se na prvu ruku vrlo suvislim i vrlo politički i vanjskopolitički mudri. No ako se uzme u obzir da je takav jedan diskurs bio dominantan i tijekom hladnog rata i kodificiran je naravno u Helsinškoj deklaraciji i 75-te godine OESS-a, nepromjenljivost granica je bilo načelo. No eto, Njemačka se ujedinila nakon toga, 24 države su nastale na području Europe i pokazalo se da tome baš tako i nije. Dakle, otvara se pitanje da li treba rigidno čuvati uvijek i u svakom slučaju granice ili postoji način kako se one mogu promijeniti. Međunarodno pravo kaže jedan način kako se mogu promijeniti je uz Sporazum država koje koje imaju granicu u pitanju. Dakle, ako postoji puna suglasnost između dvije države, oko njihove granične crte, da se ona pomakne ovamo ili onamo, onda bi to bio jedini način kako eventualno se može priznati takva promjena granica, mirnim putem uz puni Sporazum zainteresiranih država o čijoj se granici radi. Odsustvo bilo kakvog nasilja, dakle, ili bilo kakvog nametanja rješenja. Tako da je to jedan element o kojem, ja mislim, da treba razmisliti, bez obzira što je to vrlo osjetljivo pitanje i šta političke konotacije koje slijede nakon takvih stvari, mogu biti nepredvidljive. Oprez je svakako dobrodošao, ali s druge strane, međunarodno pravo ipak omogućuje Sporazum zainteresiranih država o njihovoj vlastitoj granici i to pravo im nitko ustvari u Međunarodnoj zajednici ne bi trebao osporavati. Dakle, govorim o punom suglasju zainteresiranih država o promjeni njihove vlastite granice. I uz sve Deklaracije, pa i eto i Helsinška nisu ipak zacementirale do kraja granice među europskim državama. Druga stvar koju bih želio od Vlade čuti je oko Makedonije. Da li postoji hodogram aktivnosti unutar EU, da li se on dogovara na Vijeću za vanjske poslove, kako nakon referenduma, kako nakon ratifikacije promjene imena dalje EU misli nastupati sa Makedonijom? Da li postoji hodogram aktivnosti, time line nekih koraka glede makedonske želje da započne sa pristupnim pregovorima sa EU i kako će se u tome kontekstu postaviti hrvatska Vlada u tim razgovorima, da li će i na koji način poduprijeti ovu želju Makedonije da se ubrza, dakle, njeno pristupanje EU. Slijedeća tema su promjena klime. Imamo jednu vrlo meku formulaciju u zaključcima Europskog vijeća, a moramo biti svjesni da promjena klime je vrlo usko vezana i uz migracije. Dakle, prema Svjetskoj banci i Studiji koja je izašla u ožujku ove godine, procijenjeno je da će do 2050. godine 143 milijuna ljudi postati migranti, isključivo iz razloga klimatskih promjena. Dakle, ti ljudi će morati napustiti ili željeti napustiti svoja područja na kojima žive jel ona više neće biti pogodna za život. Oni će dolaziti iz Afrike, iz Azije, iz mnogih dijelova svijeta. Možemo očekivati da će se deseci milijuna takvih klimatskih migranata, dakle, ne govorimo o migrantima koji bježe od rata i političkih kriza, od diktatora, u želji da spase svoj život, nego od migranata koji idu, mijenjaju svoje prebivalište iz razloga promjene klime. Europa nije u stanju upravljati migrantskim procesima koji trenutno su milijun i pol ljudi na području Europe. Kako ćemo kao EU se onda moći nositi sa desecima milijuna migranata koji dolaze? Dakle, očigledno je da je potrebna jedna dublja revizija migrantske politike i dodatnog djelovanja u njenoj vanjskoj dimenziji, dakle, da se učini sve kako bi se onemogućile promjene klime koje će dovesti do ovakvog trenda migracijskog i zato nije jasno kako tako olako se prelazi preko te teme u EU odnosno u zaključcima Europskog vijeća. Ja bi sugerirao i našoj Vladi da ovu temu uključi, dakle klimatske promjene i u smislu migracija, uključi kao jednu od prioriteta predsjedanja Hrvatske EU. Moramo svi biti svjesni da većina migranata će dolaziti u Europu kao klimatski migranti a ne kao osobe koje bježe od ratnih sukoba. U kontekstu migracija još jedna stvar je važna, želio bi istaknuti, EU pokušava naći hotspot izvan granica EU di bi se koncentrirale, di bi se migranti koncentrirali, nije smo dovoljno po mom mišljenju kazat da Hrvatska ne može i neće biti hotspot jednako tako je važno sugerirati EU i zalagati se u institucijama EU da to ne bude niti BiH. Hrvatska Hrvatska granica sa BiH i sada se pokazuje kako je porozna i teško ju je čuvati iz objektivnih razloga, no to nije dovoljan razlog, promjena kompozicija stanovništva u BiH na jednoj većoj skali može postati vrlo važna unutarnjopolitička činjenica u BiH koja može presudno utjecati i na položaj Hrvata u BiH, položaj Srba i na samu državu kao takvu. Prema tome, ako nekom padne na pamet BiH predložit za hotspot onda mora biti svjestan i političkih dimenzija takve odluke, a Hrvatska smatram ne bi trebala takvu odluku podržati. Naravno, teško je naći zemlju gdje ćete napraviti hotspot al to može jednako Afrika, kao što može biti i istočna, istočne granice EU i ove jugoistočne. No hrvatska politika bi u ovom kontekstu morala biti vrlo precizna vrlo jasna i naši predstavnici bi trebali u europskim institucijama istupati vrlo, vrlo precizno. Slijedeća tema o kojoj se puno priča u EU, o kojoj Hrvatska još nema stav, jer tek se počelo pričat, ali svakako bi tu diskusiju trebalo započeti, je pitanje europske vojske. Čuli smo predsjednika Macrona, izašao je sa takvim prijedlogom u ime Francuske, čuli smo i kancelarku Merkel koja je to podržala, čuli smo i neke druge europske državnike kao što su Orban ili Zeman koji također iz nekih svojih razloga podržavaju europsku vojsku. Nije jasno kako će se sve to skupa razvijati, temeljni koliko smo čuli razlozi za osnivanje hrvatske vojske osiguravanje pune sigurnosti EU od strane europskih oružanih snaga kako bi se konačno izvukli, emancipirali kako kaže Macron iz američkog sigurnosnog kišobrana odnosno kako bi samostalno bili u stanju odgovoriti na eventualnu prijetnju iz Rusije tako kaže predsjednik Macron. Ono što Hrvatska svakako u toj diskusiji mora voditi računa je da se izbjegne stvarno Europa više brzine, u kojoj će se određene države EU pogotovo one veće, snažnije, politički utjecajnije povezivati bez obzira na ono što misli ostatak članstva u EU, ovo nije ideja koju samo tako možemo odbaciti, ali jednako tako treba podsjetiti da imamo i PESCO dakle stalnu strukturalnu suradnju između država koje su to potpisale, a među njima je i Hrvatska, jednako tako treba prije nego se konačno odluči sagledati i kako ovakva jedna ideja utječe na naše odnose sa NATO-om i SAD-om, koliko je koliko je učinkovito u trenutnim uvjetima u EU zapovijedanje takvom jednom vojskom i ko će to činiti, da li će vojska biti europska u nekim novim uniformama ili skupina nacionalnih vojski kojom će zapovijedati izabrani zapovjednici. Dakle, apsolutno puno je tu pitanja o kojima se mora razmisliti i Hrvatska bi tu diskusiju trebala također započeti kako bi donijeli …/Upadica: Zahvaljujem./… najbolju odluku u interesu naše zemlje. Imamo replike, poštovani kolega Bojan Glavašević, izvolite. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine podpredsjedniče, hvala na izlaganju kolega Klisović, volio bih samo čuti u ovo malo vremena kolko imate možda u najkraćim crtama kako vi smatrate da bi dakle isključivo vaše osobne perspektive koje bi mogle nekakve okosnice nekakve zajedničke politike nove koje ste spomenuli da je potrebna prema migrantima i prema izbjeglicama. Dakle, na koji način vi vidite mogući nekakvi europski odgovor

migrantima se treba temeljiti na načelima međunarodnog prava i tretiranja migranata kao ljudskih bića koja su ovlaštena na međunarodnu zaštitu koju mogu ostvariti u EU dok se nalaze u statusu migranata. To ne znači da će oni ostati živjeti na području EU kada se steknu uvjeti za njihov povratak u zemlju iz koje dolaze, to će se učiniti. Ali oni su apsolutno ovlašteni na punu zaštitu po međunarodnom pravu koje priznaje EU i nacionalni poredci država članica EU i tu ne bi smjelo biti nikakvih dvojbi. No, da bi se smanjio veliki nekontrolirani priljev migranata u EU neće biti dovoljno samo polaziti u politici od ovih polazišta, stajališta, temelja. Treba djelovati na onim područjima koja generiraju migracije, pa bilo da se radi na smirivanju političkih kriza koje generiraju migracije, bilo da se radi …/Upadica: Zahvaljujem./… kao što sam spomenuo na eliminiraju uzroka koji dovode do …/nerazumljivo/… **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Klisović na odgovoru. Slijedeća replika poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani kolega Klisović, evo vidi se da ste ušli malo u temu vezano uz Marakešku konvenciju, međutim volio bi da ste istaknuli da je ova konvencija odnosno kompakt kako ga zovu zapravo u suprotnosti sa suverenitetom država. Da, ova Konvencija je sve ono što ona propagira, odnosno što ona pokušava plasirati je u opoziciji sa suverenitetima svih europskih država, svih svjetskih država. S tim da ovdje još jako je bitno naglasiti postoji 23 23 cilja ove Konvencije, ima raznih ciljeva. Meni je jako interesantan cilj br. 5 koji kaže poboljšati dostupnost i fleksibilnost regularnih migracija. A kada malo uđete u meritum, vidjeti ćete zapravo da se radi, da je ovo ključan cilj i da se zapravo cijela Konvencija vrti oko ovog cilja. Na koji način olakšati kretanje ljudi u svijetu ne vodeći računa o suverenitetu država. Zahvaljujem. Odgovor kolega Klisović. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Dakle, Marakaška konvencija ničim ne narušava suverenitet država. Zašto? Jer je suvereno pravo, to je ustvari dogovor, to nije ni konvencija ni sporazum, samo jedan dogovor između državnika. Suverenost pravo svake države da uzme i preuzme u upravljanju migrantskim procesima neku od preporuka koje se tamo nalaze. Znači da suvereno pravo je svake države da to uzme i da to odbaci i time suverenitet nije narušen. Suverenitet nije narušen. Suverenitet ne treba shvaćati kao apsolutnu moć u okviru jedne hermetički zatvorene zajednice političke koja nema dodira nikakvog sa svijetom. To suverenitet u 21. stoljeću nije. I moramo shvatiti da je suverenitet najviša vlast u jednoj državi koja donosi odluku u skladu sa interesima građana koji žive u toj državi ali to ne znači hermetički zatvorenu jer ni mi sami nećemo osigurati niti sigurnost svog naroda i svoje države niti možemo u izolaciji osigurati recimo od klimatskih promjena i mnogih drugih globalnih pitanja. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Klisoviću na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu poštovani kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Danas između ostaloga govorimo o migracijama i htio bih reći da u biti hrvatske građane uopće ne zanimaju dokumenti EU, sporazumi zvali se oni marakeški ili ne znam kako, ogromnu većinu hrvatskih građana zanima jedno temeljno pitanje a to je da li se granica prelazi ilegalno ili ne. Ako se granica prelazi ilegalno to među ljudima stvara nesigurnost, oni se počinju bojati da će biti počinjenja neka kriminalna djela, ne daj Bože terorizam, boje se da će ostati bez imovine ili da će imati nekakve dodatne troškove i oni to jednostavnim rječnikom ne žele. To je znači pitanje na koje je predsjednik Vlade trebao odgovoriti. Građane između ostaloga zanima hoćemo li ući u Schengen ili nećemo, hoćemo li moći prijeći slovensku granicu bez putovnice ili ne. I predsjednik Vlade Andrej Plenković u biti ne govori istinu kada kaže da se granica ne prelazi ilegalno. On vrlo dobro zna jer previše je jednostavno očito da granicu na dnevnoj bazi prelazi stotine migranata. I dovoljno je da nazovete bilo kojeg namjernika u Lici ili čak u Gorskom Kotaru, policajca, službenika, običnoga građanina i on će vam reći da migranti prolaze, da čak podižu u nekim dijelovima i manja šatorska naselja i da jednostavno možete ih golim opažanjem primijetiti već u roku od par sati. Važno je reći da nitko normalan u RH nema ništa protiv migranata, dapače, stotina tisuća hrvatskih građana su zbog loših politika Vlada SDP-a i HDZ-a postali migranti i radi potrage za boljim životom ili poslom otišli su iz RH ali to su učinili na legalan način. Znači prešli su granicu na graničnom prijelazu sa važećim dokumentima, znači putovnicom, vizom, radnom dozvolom, što im je već trebalo i potrudili su se barem donekle naučiti jezik zemlje u koju idu. I nitko nema ništa protiv da migranti dolaze u Hrvatsku i mogu ovdje i živjeti i raditi i Sirijci i Iranci i Rusi i Kinezi i vidimo da već i žive i rade ovdje. Ali mi želimo znati, svi hrvatski građani koji je identitet tih ljudi i želimo da poštuju pravni poredak RH. I to je sve. Ali to se nažalost ne dešava. Ovdje se žele ilegalne migracije predstaviti kao obične migracije ili još gore, žele se ilegalni migranti izjednačiti sa ratnim izbjeglicama prema kojima doista svaka država ima obavezu, moralnu, međunarodnu, pravnu i financijsku ali prema ilegalnim migrantima ne. Iako dakle Vlada dopušta a dopušta svojim nečinjenjem da se granice ilegalno prelaze umjesto da broj ilegalnih prelazaka svede na nulu, dakle jednostavno poruči potencijalnim migrantima u BiH-a da ovdje prolaska nema, ona dakle po uputama EU i George Soros tolerira te migracije i lažno predstavlja avanturiste različitih profila kao nekakve ugrožene ljude. I tu vidimo a čujemo da takvo raspoloženje vlada i u tzv. oporbi, beskrajno podaništvo EU strukturama, ali prije svega predsjednika Vlade. Što nas ne treba ni čuditi jer je on prije par dana u Briselu izjavio da će njegova stranka doslovno prepisati program Europske pučke stranke na predstojećih euro parlamentarnim izborima. I tu vidimo do koje je mjere HDZ prist'o izbrisati, ne samo hrvatski identitet već i svoj vlastiti stranački identitet, te se očito trajno definira kao stranka lažnih domoljuba koja se klanja zlatnom teletu europskih birokrata sa pažljivo teatralno namještenom desnicom na ruci, na srcu, te stranka koja njeguje formu bez ikakvog sadržaja, bez ikakve dobrobiti za hrvatske građane. Al ostanimo još na trenutak kod migracija. Kako god se bavili migracijama, važno je naglasiti da jedina stranka koja se želi baviti njihovim uzrokom, je Živi zid, svi ostali bave se samo posljedicama, svejedno dal' je to gospodin Plenković, gospođa Pusić, ili gospodin Klisović, jer svi oni zdušno podržavaju imperijalističku i agresivnu NATO politiku koja je stvorila migrantsku krizu, jednako kao što podržavaju i politiku dužničkoga robstva koja dolazi iz SAD-a od bankarskih krugova, Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i drugih lihvara suvremenoga doba. Sada Hrvatska daje silne novce da smiri stanje u Iraku, da smiri stanje u Afganistanu, da smiri stanje u Libiji, ne znam sutra će biti da smiri stanje u Jemenu, a mi smo upravo davali oružje i zeleno svijetlo, prešutni blagoslov da se te zemlje razaraju, da se krši suvereno pravo tih naroda da sami odlučuju o svojoj sudbini i svojoj budućnosti, da je narod Afganistana bez uplitanja NATO-a, pa tako i Hrvatske koja je članica NATO-a, birao svoju Vladu, garantiram vam da problema migranata nikada ne bi bilo, i ne bi 20 i 30 milijuna Afganistanaca, ni Iračana, ni Sirijaca, ni Libijaca, bježalo iz svoje vlastite domovine, da nije bilo agresije i okupacije od od strane NATO saveza, koji dakle podržava kompletna hrvatska politička scena. I to je žalosno. I to je ono zbog čega je cijela ova priča nastala, i to je ono gdje se taj problem može sasjeći u korijenu, gdje se može konačno nešto i riješiti. I lijepo je rekao moj kolega Pernar prije neki dan, kako je ptičica gasila požar kljunom, pa su joj rekli da se tako ne može ugasiti požar, a ona je rekla evo ja sam bar pokušala. mi nismo čak niti pokušali. Predsjednik Vlade i njegov krug istomišljenika, prodaje oružje Saudijskoj Arabiji, pogledajte kakvi su zločini učinjeni u Jemenu od strane saudijske vojske, pogledajte kakav zločin je napravljen u Istambulu, zar je to politika koju mi podržavamo, zar je to politika humanosti, politika čovječnosti, politike ideala, politika kršćanstva ako hoćete, s kojom se vi ponovno lažno dičite? Ne može se promovirati politika mira u svijetu, politika solidarnosti i bratstva s krvavim rukama. To je ono gdje vi griješite, ne samo kao političar, nego kao i čovjek. I kad tu shvatite sam korijen problema, tada će te znati što vam je činiti. S obzirom da mi istječe vrijeme, javit ću se još za završnu riječ. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Hvala lijepo kolega Bunjac. Imamo replike, poštovani kolega Joško Klisović. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Bunjac, drago mi je čuti da ste vi, vjerujem Živi zid, otvoreni za prihvat migranata koji uživaju međunarodnu zaštitu, zaštitu međunarodnog prava, i da niste za hermetički zatvorenu Hrvatsku koja odbija bilo koga u Hrvatskoj. Ako mislite da će ljudi koji bježe od pogibelji rata dolaziti sa osobnim iskaznicama ili putovnicama, onda griješite, neki hoće, ali neki i neće. Ljudima znaju takve stvari biti i uništene, i mi smo kao narod prošli kroz rat i znamo kako su ljudi bježali iz kuća pred bombama i nisu baš mogli nositi svaki onaj dokument koji su željeli podnijeti. No, vaši zahtjevi da se otvorite prema jednoj modernoj migrantskoj politici, a to je da se utvrdi identitet ljudi koji ulazi, i da migranti koji uđu u vašu zemlju pod zaštitom međunarodnog prava, poštuju hrvatski pravni poredak, su sasvim legitimni, i ja mislim da i Vlada, i Europska unija mora poći od ova dva uvjeta u svojoj migrantskoj politici. Hvala lijepo. Branimir (Živi zid)** Hvala lijepo poštovani zastupniče Klisović. Kao što sam istaknuo u svojoj raspravi a dosita ne vidim koja je razlika u mišljenju između vas i gospodina Plenkovića, znači vi govorite potpuno iste stvari, ja vam samo mogu reći jedno, hrvatske građane ne zanima što misli Europska unija, hrvatske građane, više od 90% hrvatskih građana zanima da se granica ilegalno ne prelazi. Ne prelazi. Garantiram vam da je plebisitarno raspoloženje hrvatskog naroda. Pa čemu onda služi granica? Evo ja onda hoću živjeti u Vatikanu, evo ja ću živjet na Trgu Svetog Petra, ako možemo svi ići gdje nas je volja, kud hoću, i sad idem, evo zapaliti putovnicu i osobnu iskaznicu, šta će mi to? To mi onda ne treba, zašto da trošim novac, ne znam, fotografiram se, dajem otiske prstiju, čemu to, ako se smije u Hrvatsku doći kako tko što će sutra taj čovjek tražiti da živi u mom dvorištu, u mojoj spavaćoj sobi. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu na odgovoru. Slijedeća replika, poštovani kolega Bojan Glavašević, izvolite. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine podpredsjedniče. Poštovani kolega Bunjac, imamo, mislim govorimo cijelo vrijeme ovdje o jednoj temi, a malo ljudi zapravo govori o činjenicama. Dakle, mi imamo problem jer se ne možemo dogovoriti što su činjenice. Vi ovdje govorite o stvarima koje ste pročitali negdje, pretpostavljam, koje ste uvjereni, ne biste govorili o njima da niste uvjereni da su oni istina. Ali ja vas pozivam da preispitate činjenice kojima baratate. Još više od toga, pozivam vas da odete pogledati u izbjegličke kampove u BiH-u ako niste bili, možda jeste, ja znam da ste vi čovjek koji voli vidjeti stvari svojim očima i pozivam vas da odete vidjeti svojim očima tko su ti ljudi. Ja ne govorim da trebamo biti nerazumni, samo da moramo govoriti o činjenicama, a to što činjenice jesu je trenutno pod upitnikom i zbog toga imamo velike probleme…/Upadica: Zahvaljujem/…i zbog toga se ne Hvala lijepa zastupniče Glavašević, nisam osobno bio u Bosni, ali bio je moj kolega Pernar u Velikoj Kladuši, Cazinskoj krajini. Prema njegovim riječima 95% ljudi tamo su muškarci, radno sposobni, koji ne dolaze iz ratnih područja. Kao član Odbora za nacionalnu sigurnost sudjelovao sam u više sjednica, razgovarao sa nizom policijskih službenika, između ostaloga i sa Udrugama koje pomažu migrantima. Nisam stekao dojam da, dakle, se prema tim ljudima loše postupa, osim u onom dijelu kada oni pokušavaju ilegalno preći granicu. Znači, ja još jednom ponavljam, neka dođe, bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeroispovijest i spol, tko god hoće, ali na granični prijelaz, to je sve. Ako dolazi čovjek iz ratnoga područja, normalno da RH ima obvezu takvom čovjeku pomoći, ali migrantima koji odlaze iz svoje domovine zbog nedefiniranih razloga ili različitih razloga…/Upadica: Zahvaljujem na odgovoru kolegi Prelazimo na slijedeću raspravu. Poštovani kolega Gordan Maras, nije nazočan. Poštovani kolega Bojan Glavašević, izvolite. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine podpredsjedniče. Poštovani kolegice i kolege, prije nekoliko godina bih bez mnogo dileme za sebe rekao da sam Euro optimist, tada mi se nekako činilo da EU sve radi kako treba, da je savršeno dosljedna onoj naprednoj, onoj poletnoj i odvažnoj viziji budućnosti koju su zacrtali i sanjali njezini osnivači. Danas mi je sasvim jasno da smo, da sam ja barem, ako ne mi, jahali na jednom valu optimizma koji je vjerojatno nastao još tamo padom Berlinskog zida. Jasno mi je da nismo bili svjesni izazova koji će pred nas staviti klimatske promjene ili nekontrolirana globalizacija, razvoj tehnologije. Mislim, jedna ekonomska kriza je EU skoro koštala Grčke. Jedna izbjeglička kriza EU je koštala vala straha koji se prometnuo u populizam i oživljavanje fašizma u nekakvom novom ruhu na mnogo mjesta u Europi. Jedna društvena mreža odnosno jedna tehnologija čije posljedice nismo razumjeli, koštala je, ne samo EU, nego i neke druge zemlje neviđenog udara na samu narav demokracije, na narav političkog poretka koji danas imamo i koji nam je donio neviđeni napredak. Sve ovo mislim da nije, da ne smijemo promatrati kao odvojene fenomene, nego mislim da je važno da razumijemo da je sve to povezano i da i trebamo shvatiti u kakvom političkom trenutku trenutno živimo, o čemu je ovdje zapravo riječ. A mislim da je danas i u ovim raspravama koje se vode o budućnosti EU, da je zapravo riječ o borbi za samu dušu Europe. A još važnije od toga, ono što mi ovdje radimo i ono o čemu mi ovdje možemo razgovarati je duša RH. Ako govorimo o migracijama, a o tome smo mnogo govorili danas, ne bih želio da bude zabune. RH svoje granice mora i treba braniti, ne mislim da trebamo bez ikakve pažnje ili opreza ili diskriminacije otvarati granice svima. Ne, ali, isto tako ne mogu podnijeti da moja RH koja je u ratu ispijala gorak pehar progonstva i izbjeglištva, uskraćuje ljudima u potrebi njihova prava po Međunarodnim ugovorima. Isto tako, ne mogu podnijeti da se tim ljudima onemogućava da zatraže azil i da dobiju sigurnost od progona. Za to postoji inače jedno sterilno ime, a to sterilno ime je puš beg, dakle, na jedan fin način, kroz jedan sterilan pojam koji uopće ne zvuči toliko strašno, se zapravo radi upravo o tome da ljude koji nam pokucaju na vrata, s tih vrata otjeramo bez da im zapravo omogućimo da nas nešto pitaju. To je famozni puš beg. Isto tako, ne mogu trpiti da hrvatska policija vrši nasilje nad onima koji u životu za sebe traže samo ono što bi svatko od nas ovdje tražio za sebe i za svoje najmilije, a to je mir i sigurnost. Takvih slučajeva je i bilo, o takvim slučajevima su pisali i mediji, o takvim slučajevima je pisala i pravobraniteljica, o takvim slučajevima se govorilo i u HS-u i mislim i mislim da trebamo pogledati istini u oči. Ja sam siguran da nitko od tih momaka i djevojaka koji štite naše granice, ne bi samostalno sebe doveo u situaciju da obitelj, pa makar i nije, ajmo reći da nije obitelj, a uglavnom su bile obitelji, nego čak i mladiće kakvih je bilo, koji su pokušali, istina, ilegalno preći granicu, da nad njima vrše nasilje koje je sistematično, koje se zna kako funkcionira, tako da vam uzmu mobitel, tako da ga razbiju, tako da vas malo namlate i da vas onda pošalju nazad. Neke od njih i bez cipela. Ja ovdje govorim o stvarima o kojima je bilo riječi u javnosti ali za razliku od većine kolega ovdje, ja sam imao prilike to čuti iz prve ruke. Ja sam otišao tamo i razgovarao sam s tim ljudima. Gledajte, ja nemam razloga sumnjati da bi itko lagao namjerno. Nemam razloga sumnjati također da bi bilo toliko slučajeva koji su toliko dobro koordinirani. Ali neovisno o tome, to su stvari koje treba ispitati a ono što je ministar unutarnjih poslova o tome govorio i predsjednik Vlade mene jednostavno nije uvjerio, ali ja znam da tako nešto naša policija ne bi radila jer to nisu okrutni ljudi, to su ljudi koji štite ovu zemlju, koji slušaju naredbe koje im je netko morao dati. A zato postoji jedno sterilno ime, push back. Kada govorimo o famoznom Marakešu ovdje, tu se radi o afirmiranju vrijednosti. Radi se o tome, dakle gdje se ne nameću obaveze nego govorimo o tome što želimo, kao što sam rekao, ovdje se radi o tome da govorimo kakvi smo i kakvi želimo biti i mi u Hrvatskoj i mi u Europi. To je kažem, pitanje vrijednosti i meni, možda je to moja mana, ali meni jednostavno nije prihvatljiva farizejština jer nemam druge riječi za to da mi dijelimo ljude koji nam se pojave pred vratima, aha ti dolaziš zato što je negdje kod tebe rat pa si mi ti okej, a ti, dobro, ne možeš živjeti i ne možeš hraniti svoju obitelj tamo gdje živiš, žao mi je, s tobom ne možemo ništa. Dakle to je farizejština, ljudi kojima je to prihvatljivo bi, a mnogi, mislim ja ću sad reći, ja ću upotrijebiti jedan primjer koji možda neće biti svima prihvatljiv pa se ispričavam, ali takvi ljudi bi Josipa, Mariju i Isusa koji su bježali od progona u svojoj zemlji, njima bi zatvorili vrata i ne bi ih pustili, ne bi im dali sigurnost zato što kod njih nije rat. **Brkić, Milijan (HDZ)** Poštovani kolege, molim vas nemojte sa takvim upadicama ometati poštovanog kolegu Glavaševića u njegovoj raspravi i pustite ga da završi sa svojom raspravom. Hvala lijepo, izvolite gospodine Glavašević. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala. Ja mogu biti nazvan budalom, kolega Lucić, zbog ovog primjera ili zbog svojih stavova ali, ja samo tražim da Hrvatska ne zaboravi što je prošla, da nađemo taj pravi balans između razuma i osjećaja jer trenutno ovo što se radi niti je razumno niti smatram da su to neki osjećaji kojih smo mi dostojni. Na kraju, spominjali smo i to da se t strahovi od ljudi koji su u konačnici samo u potrazi sa mirom i sigurnošću su potpaljeni panikom na društvenim mrežama koje ne razumijemo, ne znamo kako se uhvatiti u koštac, ja sam premijera danas pitao što točno misli napraviti i kako misli hrvatskim građanima omogućiti sigurnost u digitalnom ekosustavu, u vremenu u kojemu većina nas, većina građana Hrvatske ipak svoje informacije dobiva na internetu. Ako tamo dobivaju laži, nisu oni krivi što osjećaju strah koji se potpomognut glađu koju osjećaju i zbog koje mnogi ljudi iz ove zemlje odlaze, pretvara u bijes prema onima koji ga nisu zaslužili. Bijes trebaju osjećati prema političarima koji im nisu omogućili blagostanje, prema nama. Na nas trebaju biti bijesni ali umjesto toga budu bijesni na goloruke ljude na našim granicama zato što se boje da ako bude još gladnih usta, njihova djeca i oni sami nikad neće doći na red. To je narav straha. I protiv toga se trebamo boriti. Ako hoćemo između ostaloga da budemo dosljedniji svojim vrijednostima i svojim idealima, onda počinjemo kod kuće. I onda se moramo uhvatiti u koštac s svim onim što dolijeva ulje na vatru. Laži i mnoge od njih su ciljane i postoje takve, dakle premijer je govorio o hibridnim dakle toga ima, ja neću reći da nema ali moramo se s tme početi hvatati u koštac. Razgovor za to neće biti dovoljan, moraju biti i konkretnije mjere. Danas nakon svega, kažem, počeo sam kao euro optimist, danas mislim da jednostavno moramo butu euro realisti. Moramo odlučiti kamo želimo odvesti Europu a prije svega kamo želimo odvesti Hrvatsku jer Hrvatska je Europa, tamo nam je mjesto, to smo sanjali i trebamo prihvatiti odgovornost da i ono što kod nas radimo je ono što oblikuje Europu. ono kako se ponašamo prema najslabijima koji nam se bez ikakve zaštite pojave na granicama, ako stavimo kao prioritet to da budemo okrutni prema njima jer je to učinkovito, ja mislim da time zaista ne činimo uslugu ni sebi, koji se rata našeg sjećamo, niti generacijama koje tek dolaze, koji ga se ne sjećaju.

bio sam u Bihaću, bio sam u Kladuši i vidio sam imigrante, znači radi se mahom o radno sposobnom stanovništvu, o mladim ljudima, muškarcima. Službeni podaci MUP-a BiH-a kažu da je oko 7% iz ranjivih skupina, znači žene i djeca, znači tako da nemamo floskule o nekim izbjeglicama, znači radi se o radno sposobnom stanovništvu koje je došlo u BiH i koje je došlo ilegalno i koje ilegalno preko granice ulazi u RH, znači još i vama onemoguće da uđete ilegalno bez dokumenata u Bosnu, njima to dajete za pravo. Što se tiče Biblije, Isus odnosno Josip i Marija nisu bježali od rata nego su išli na popis stanovništva jer im je Neron tako naložio, tako da nisu bili izbjeglice nego su išli znači prijavit se odnosno biti popisani tamo odakle su. Zahvaljujem poštovanom kolegi Zekanoviću, odgovor kolega Glavašević, izvolite. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine podpredsjedniče, kolega Zekanović to što je netko radno sposoban ne znači da mu treba zatvoriti vrata, zato što je netko radno sposoban ne znači da tamo odakle je otišao može zapravo raditi, jer nije da u Baludistanu cvate ekonomija, da je sigurno, da ljudi mogu eto samo kad nemaju posla otić na Zavod za zapošljavanje i ponašat se kao da je sve normalno, naime nije. to što je netko radno sposoban ne znači da nije zaslužio pravo da barem traži azil, pa da bude odbijen, a znate zašto ilegalno prelaze, zato što ime uskraćivano kada su došli na granični prijelaz da tamo zatraže azil, zato ga ilegalno prelaze. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, meni je drago da raspravljamo o izvješćima predsjednika Vlade o sastancima Europskog vijeća ovo je zaista možda nije svima zanimljivo ali je doprinos pojačanju političke kulture, povišenju nivo rasprave u Hrvatskome saboru. Meni je drago da je kolega Glavašević postao EU realist ja sam već dugo realist i kad ste realist onda je, onda se puno teže razočarate u životu. EU kao takva je nešto za prosječnog građanina u RH zanimljivo s aspekta slobode kretanja, mogućnosti zapošljavanja negdje drugdje ipak pozitivna stvar za RH i za sve nas u ovoj zemlji, za nas koji ovdje Isto tako smatram da je vrlo važno da i mi u Hrvatskoj iako smo manja zemlja, manji narod razvijamo sveeuropsku svijest, ali to posebno vrijedi za veće narode i za veće države u EU, sveeuropska svijest, znači kada se vodi politika, kada se razmišlja o mjerama, nacionalnim mjerama treba imati na umu sveeuropsku svijet. To u Njemačkoj nije bio slučaj u potpunosti prije 3 godine zato smo doživjeli destabilizaciju njemačkog političkog sustava, doživjeli smo jačanje AFD-a koje danas na 14-15% popularnosti u Njemačkoj, zato što se išlo unilateralno. Pa ni u samoj zemlji nisu napravili konsenzus o toj migrantskoj politici. Isto tako smatram da je vrlo opasno kada danas 2018. godine slušamo riječi nekoga od najistaknutijih čelnika EU kad se govori pazite o situaciji 30 godina, to je neodgovorno, to je neodgovorno i to je loše jer to nije istina. Mi nemamo 30 godine prošloga stoljeća danas kao atmosferu u EU to jednostavno nije istina, 30 godine znači u Njemačkoj da je na vlasti Adolf Hitler, mi nemamo nigdje u EU na vlasti stranke koje sliče na Adolfa Hitlera, toga nema. Niti ono što je sad najvažnije u cijeloj toj priči i to je ono što je najvažnije za sve nas u Europi, EU, jest da nema ratova na području EU, nema ratova, a govoriti o mogućnosti ratova isto tako smatram zaista neodgovornim, jel smo daleko od toga. Ratova je moglo možda biti kad gledate laboratorijski prije 3 godine kad je bila migrantska kriza, al nije ih bilo, zašto, upravo zbog EU, EU kao takva je odoljela toj destabilizaciji znači i nekakvim ratovima zbog priljeva migranata, ljudi koji su se htjeli preseliti na područje EU. Znači to je realnost i onda da bi se prikrili tu svoju nesposobnost govorite o europskoj vojsci, pazite govori se o europskoj vojski koju ćemo mi sad stvoriti. Europska vojska je projekt koji ima smisla, naravno već je bio pokušaj prije 64 godine je propao projekt europske vojske.

u nacionalnoj skupštini, zašto jer su se protivili tome da se Njemačka ponovo naoruža, tko je htio da se Njemačka naoruža ponovno zbog Sovjetskog Saveza, naši prijatelji Amerikanci. Prema tome, budimo, budimo zaista ozbiljni i recimo mi Hrvati i prijateljima Francuzima i Nijemcima nemojte koristiti takve riječi, nemojte bit demagozi vi koji govorite protiv populista, ponašate se kao populisti, govoriti o 30 godinama prošloga stoljeća danas je neodgovorno. To tako ne ide i mi koji smo danas članica EU imamo pravo to reći jer nema zabrana misli, nema toga. Jer ako ćemo zabranjivati misli onda će jačati ovi tzv. ja ih tako zovem manipulativni populisti. Znači oni koji se se svjesno koriste dezinformacijama kako bi došli na vlast, manipulativni populisti. Jer populizam nije kao takav loš, ako je riječ o kontaktu, ako je riječ o bliskosti sa građanima građanima sa biračima, on je dobra stvar. Sad dolazimo opet do sebe, mi moramo sebe emancipirati mi moramo reći slijedeću stvar. Vi hoćete europsku vojsku, super, mi smo u principu za to s tim da imamo NATO pa moramo to nekako dogovorit, ali prije dok, prije nego što ne riješimo pitanje susjedstva Zapadnog Balkana pod navodnicima jugoistočne Europe kako ćemo mi biti globalni akteri, pa to je smiješno mi nismo u stanju u EU sad govorim mi, jer smo mi dio toga riješiti pitanje prostora od manje od 20 milijuna ljudi. To je istina. BiH, EU je svjedok Sporazuma iz Daytona, neovisno o Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Francuskoj, dok Britanci odlaze, izlaze. Znači, gdje je EU, Felipe Gonzales je tada potpisao kao svjedok taj Sporazum iz Daytona u Parizu. Znači, globalni akter, europska vojska, a nismo u stanju riješiti pitanje konkretno u BiH gdje imamo i odgovornost EU kao svjedoka, imamo zemlje koje su potpisale Sporazum kao RH, imamo svjedokinju u Njemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji i naravno i u susjednoj Srbiji i kada govorimo o Makedoniji, Kosovu, Albaniji. Mi nismo u stanju tamo rješavati probleme. A imamo snažne zemlje, snažne mehanizme. Jesmo li vjerodostojni? Nismo, možda smo mi hrvati, mi hrvati smo manje krivi, jesmo zainteresirani. Ali to moramo njima reći. Vi ste neozbiljni jel se ponašate neozbiljno, idemo sjesti za stol, najprije riješiti ono što možemo riješiti, pa ćemo kasnije razmišljati o nekakvoj Siriji, o Libanonu, Maliju, čemu li već. To mora biti naš pristup, mi imamo pravo na to jer i mi smo Europejci koji smo kasnije pristupili, ali smo doživjeli na vlastitoj koži što znači neefikasnost EU 90-tih godina, smo to doživjeli, pa su nam došli Amerikanci da se pacificira i RH i BiH, mi smo to sami odradili, ali smo imali na neki način razumijevanja. Jer ona stvar koja je dobra za EU, njezina karakteristika je slijedeća, karakteristika je slijedeća, nema više mitova srednjeg vijeka, razmišljamo o budućnosti, imamo svoju nacionalnu povijest. E, tu EU može biti od pomoći i može pacificirati, stabilizirati, politički, pod navodnicima, europeizirati jugoistočnu Europu i to je to. I završna riječ o tzv. Marakeškom Sporazumu, ne postoji Marakeški Sporazum koji smo opet mi izmislili u RH, postoji tzv. Globalni ili kompakt je li, znači, suvremeni dokument, isto kao što ne postoji europski integracije, pa su kolege u Srbiji preuzeli od nas integracije, postoji jedna integracija jedna integracija u EU. Znači, Znači, Marakeški Sporazum ima dobru ideju, međutim, treba jasno reći da ima odredba, nekoliko odredaba u tom dokumentu koje možda nisu baš najbolje I treba jasno reći hrvatskoj javnosti da se stvaraju standardi na koji će netko moći pozivati i to je vrlo jasno i toga moramo biti mi u RH svjesni, stvaraju se na neki način političke obveze i to treba jasno iskomunicirati i mi se kao država moramo prema tome očitovati. Imamo susjede koji su kontra. Šta ćemo njih prozvati da ništa ne razumiju? Moramo to uzeti u obzir. Austrijanci su kontra. Mađari su kontra. Bugari su kontra. Česi su kontra. Možda budu kontra i Poljaci. Možda budu Talijani, mi to ne znamo. Mi se moramo, to su naši susjedi, šire susjedstvo. Mi se prema tome moramo odrediti i to jasno reći da je to u biti pozitivno, ali nije napravljeno za Hrvate koji idu u Irsku, koji idu u Finsku ili u Njemačku jer su odlazili i prije 50 godina i u Njemačku i drugdje, nego za, uglavnom migrante iz Afrike i sa Bliskog Istoka. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Kovaču. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Poštovani zastupniče Kovač, nisam u potpunosti, znači, imao sam jedan sastanak, ali mi je zanimljivo da ste imali ovo i volio bih da se u kontekstu onoga što je i kolega Petrov danas premijeru postavio pitanje, a s obzirom da ste i vi bili uključeni u to, jer dok ste bili ministar vanjskih i europskih poslova je pokrenuto ovo Povjerenstvo za praćenje provedbe mjerila iz Poglavlja 23 i 24 sa Srbijom, tada je Vlada RH donijela tu odluku i u odluci je stajalo da se 4 puta godišnje Povjerenstvo mora sastajati. Međutim, ono se ne sastaje niti u 2017., niti u 2018. Ministrica ovdje prisutna krši odluku Vlade koja nije promijenjena. A dobro znate da je u odluci o osnivanju Povjerenstva stoji, ja mislim da je to jedna od prvih odluka samog Povjerenstva, da će se sastaviti popis žrtava srbijanskih logora i da će im se omogućiti pravna zaštita. A naši ljudi sami logoraši trenutačno…/Upadica: Zahvaljujem/…podižu privatne tužbe, a Povjerenstvo ne radi ništa

a važna slijedeća stvar da smo prije dvije i pol godine ugradili nekoliko kriterija u pregovaračke okvire Srbije, konkretnije ovu vrlo važnu stvar, a to je da žrtve rata moraju imati pristup pravosuđu, inače je to ugrađeno i u pregovarački okvir Crne Gore. Crna Gora rješava pitanje logoraša, ona to radi kao država. Ja sam uvjeren da će i Srbija morati rješavati pitanje hrvatskih logoraša. Naši logoraši imaju pravo na odštetu, oni koji to mogu, naravno, dokazati i naravno da će država iza toga morati stajati, to se podrazumijeva. Sad dolazimo do bitne misli. Zašto smo to napravili? Zbog pravde za naše ljude za satisfakciju, zadovoljštinu, ali i za promjenu kulture u Srbiji. To znači usvajanje europskih vrijednosti. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Kovaču na odgovoru. Slijedeća replika poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Kovač. Znači, vi kažete da su SAD došle pacificirati ovo područje. Međutim, meni se čini da su SAD ovdje došle spriječiti hrvatsku pobjedu. Jel vi mi recite, evo dovoljno ste stari. Da li su SAD spriječile hrvatski ulazak u Banja Luku ili nisu? Evo, to je jedno pitanje. I da je kojim slučajem hrvatska vojska ušla u Banja Luku a bila je samo 10 km od grada, da li bi danas postojala Republika Srpska i ovakvi problemi u BiH-u kakvi postoje? Da li je po vama BiH pacificirana nakon 20 g. ili je destabilizirana nakon 20 g.? Meni se čini da je Hrvatska ostvarila svoj vojni cilj u suradnji sa armijom BiH-a, da bi Bosna bila puno bolja zemlja, puno više uređena, puno sretnija i mirnija nego da se SAD nisu miješale u događaje na ovom prostoru. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Bunjac, odgovor kolega Kovač, izvolite. Znači mi sad možemo satima razgovarati o tome što je moglo biti, što nije bilo, zašto je nešto bilo ali činjenica je slijedeća, da je Hrvatska oslobođena. Hrvatska je bila okupirana, Hrvatska je oslobođena, jedan dio teritorija je mirno reintegriran što je veliki uspjeh a za susjednu BiH možemo reći je ona pacificirana međutim da ona nije nažalost funkcionalna država i sad mi moramo umjesto da razmišljamo o tome što je moglo biti, nećemo trošiti vrijeme na to nego što možemo napraviti da ona postane funkcionalna država. Imamo tu npr. i model Belgije, u Belgiji sve te jezične zajednice Flamanci, njemačko govorno područje, zajednica ta i francusko govorno područje imaju svoje Parlamente, svoje Vlade, i svatko bira svoje predstavnike. I EU i NATO savez imaju svoja sjedišta u EU-u, znači mogu se inspirirati modelom Belgije za BiH. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Miri Kovaču na odgovoru. Slijedeća rasprava, poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani građani koji nas eventualno slušate ili pratite, raspravljamo o temi izvještaja predsjednika Vlade, g. Plenkovića sa sjednica Europskog vijeća. Ovdje vidimo da se danas nametnula jedna vrlo važna tema, ona dominira ovim našim raspravama, a to je pitanje migranata, migrantska kriza i govori se o posljedicama, opisuju se događaji, malo se govori o uzrocima, da ne kažem skoro nikako. Da vas podsjetim, početkom 2016. g. ovom Saboru sam predložio i tražio da se problem migracija i migranata stavi kao točka dnevnog reda i od tada do sada nitko to nije smatrao važnim da stavi na plenarnu sjednicu Sabora. Što su ustvari uzroci i kuda, kakav će biti razvoj migrantske krize, što će čeka Europu, EU, možemo iščitati ako poznajemo demografske tendencije, ekonomske i ako znamo geopolitička previranja u nadmetanju velikih sila na ovom području. Kada govorimo o demografiji, mi moramo znati da proteklih godina a posebno u narednim desetljećima, dolazi do prave demografske eksplozije u Aziji odnosno Bliskom istoku a posebno i u Africi pa samo ću nabrojati nekoliko zemalja koje će 2050. g. imati po 100 milijuna stanovnika. To su Egipat, to su Iran, to je Jemen, čak će i on imati što je iznenađujuće, to je Turska. E sad zamislite što će se događati kada ti ljudi koji zbog klimatskih problema, zbog nedostatka vode već sada i zbog problema sa prehranom, kada počnu razmišljati o traženju života za sebe, a s druge strane, zapad što se tiče demografije, neću reći da umire, on silno pada. Njemačka će do kraja 2050. g. umjesto 80 milijuna imati 60 milijuna stanovnika, znači 20 milijuna će nestati. Zemlje Europe uključujući europski dio Rusije, smanjit će se do 2050. g. za 130 milijuna stanovnika. Rusija neće moći održavati infrastrukturu na južnoj granici sa Kinom. Zašto govorim o svemu ovome? Naprosto moramo govoriti ozbiljno, argumentima i sa dalekosežnim promišljanjem. Ono što posebno ovdje treba uključiti jest promjena geopolitičkih i geostrateških odnosa a posebno kad je u pitanju Europa i EU. Sasvim Sasvim su druge promjene nastupile, imamo novu američku doktrinu, novu američku politiku koja praktično destabilizira EU i u tom smislu vidjeli smo neki dan kako je s jedne strane predsjednik Francuske g. Macron kritizirao predsjednika Trumpa, on je brzo uzvratio, prema tome vidimo da ne funkcionira više savez između EU-a i SAD-a kako je to bilo ranije ili kako se očekivalo. U tom smislu u Hrvatskoj se, vidite, ništa ne događa. Naša vanjska politika o tome šuti, u ovom Saboru nijedna rasprava nije održana na tu temu, oko nas se svijet ubrzano preslaguje, preslaže, a mi govorimo često često puta o trivijalnim stvarima. E sada što je tu pitanje, koje mjesto zauzima migrantska kriza? Ja ću odmah reći kada o tome govorimo ispred stranke Promijenimo Hrvatsku čiji su odbori za vanjsku politiku, gospodarstvo i demografiju, raspravljali o ovim problemima, ja mogu reći da mi gospodo, nismo sigurni u Hrvatsku. Mi nismo sigurno. Za to vrijeme nas nema tko nas ne uvjerava u suprotno, od ministra policije, premijera, Ministarstva vanjskih poslova a priče i slike sa terena govore sasvim drugo. Gledamo ljude na rutama kuda prolaze migranti prema Sloveniji, prema Austriji, dalje prema Njemačkoj da traže svoje mjesto pod suncem, to je sasvim jedna druga priča, ljudi su uplašeni kad skupina od 10, 50, 100 ljudi prolazi pored vaših kuća, vaših njiva, vi jednostavno niste sigurni. Mi uopće ne znamo koliko tisuća ljudi prođe preko Hrvatske i to je vrlo opasno. Moja namjera nije ovdje da stvaram strah i paniku, ali ne smijemo istinu skrivati od hrvatskih građana. Mi nismo sigurni. A zašto nismo sigurni? Pa zato što nemamo definiranu politiku prema migrantima. Zašto nemamo definiranu politiku prema migrantima? Pa zato što se ovdje čeka što će doći Bruxelles, ne ovdje što će reći Sabor, što će reći hrvatski narod, kakvu će politiku prema migracijama zauzeti, nego što treba znači, čeka se što treba, što će netko reći iz Bruxellesa i kako će se ponašati. Migracije će biti trajni problem i opasnost na ovim prostorima. Da se odmah razumijemo, postoji pristup migracijama, ekonomski politički, mješoviti u koji ubrajam i terorizam. Ono što trebam naglasiti sljedeće, kada sam na početku spominjao, da zakoni Europa, demografski pada, ona kontinuirano treba novu radnu snagu. Samo u jednoj Njemačkoj godišnje nedostaje između 600-800 tisuća radnika, novih svake g. To su rijeke ljudi, pazite. Međutim, ajmo vidjeti, kako bi to trebalo funkcionirati. U vrijeme bivše Jugoslavije, ista ta Njemačka je imala velike potrebe za stranim radnicima. Međutim, oni su slali, po Grčkoj, po bivšoj Jugoslaviji, po Portugalu, kupite, po biroima, za zapošljavanje, oni su pripremali kadrove koji im trebaju, papiri su bili rješavani i oni su išli s putovnicama, vlakovima, autobusima, na određeno radno mjesto. Tako nešto danas, ponovno se mora uspostaviti. A ne da ovo, ovi migranti, oni su ustvari, suvremeno, moderno roblje. Prije su po Africi hvatali robove, u 17. i 18. i poslije stoljeću, sada dolaze sami u tisućama se utapaju, to je kaos. To nije politika, to je kaos, to je izravna prijetnja svim zemljama EU, čitavoj Europi. U tom smislu, koji su naši stavovi, mogao bi govoriti o tome puno više, ali nije ovo prigoda za to. Mi ne trebamo suhoparne izvještaje sa sjednice vijeća nepostojeće države, koja je nemoćna u svemu ovome, još sada kada je pritisla Amerika, mi moramo znati što nam se okolo događa, kao maloj zemlji, jer mi smo zbog toga posebno ranjivi. U tom smislu, iznosi i stajalište u ime stranke PH, Promijenimo Hrvatsku, nitko ne može preći Hrvatsku granicu bez dokumenata. Nitko. Oni koji nemaju dokumente, oni se moraju posebno tretirati, sve dok se određene strane ne istraže. Ono što je humanitarnog karaktera, problema, prema tome se moramo humano odnositi, međutim, humanizam, pa to je i sam papa Franjo rekao, u razgovoru o raspravama o migracijama, rekao je, ako se radi o takvom broju migranata, koji prelaze, određene okvire, brojčano i ugrožavaju nacionalnu sigurnost, onda to više nije pitanje samo humanosti. Ovdje je pitanje humanosti, po mom mišljenju humanizma, neću reći, ono je potisnuto, međutim, drugi su interesi, Ključni problem EU, je u tome što ona nije Unija građana, naroda, ona je Unija građana, naroda, ona je Unija kapitala. A u Uniji kapitala krupnog kapitala u EU, nije bitno odakle će dolaziti radnici, mogu doći sa svih strana savjeta, bitno je da su jeftini i da rade do iznemoglosti. Međutim, kada ti radnici sa svojih radnih mjesta odlaze u ulice, u katove, u zgrade živjeti, sa domaćim stanovništvom, e tada nastupaju problemi, a njih više to ne zanima. Mislim da veliki dio hrvatskih građana o tome nije dovoljno informiran, ali osjećaju da se nešto gadno iza brda valja i da treba zaista preventivno djelovati. Pa u tom kontekstu, spomenuti ću da je u EU trenutno živi 22 milijuna ljudi, koji su došli izvan EU. U 2016. g. došlo je samo u toj godini 2 milijuna imigranata. Molim vas lijepo, to su ogromne brojke. Hrvatska ne može ostati, znači u takvom jednom kontekstu, da samo gleda što se događa itd. Mi želimo sigurnu Hrvatsku. Onaj tko bude ovdje dolazio, moramo znati, tko dolazi, zašto dolazi, onaj tko nam treba iz ekonomskog razloga zadržati, oni moraju poštivati zakon ove zemlje, običaje, tradiciju i znati jezik. Sve druge su puste priče. I svi drugi koji govore, na drugi način, a tretiraju sve ove koji razmišljaju kao ja u drugom smislu ili samo jednostavno kažem, vi ste ksenofobi, ovo, ono, ti ljudi su neozbiljni i ne samo to, ne govore u interesu ove zemlje. Sljedeća rasprava poštovani kolega Pernar, nije nazočan, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani dopredsjedniče interesantno je slušati znači vaše izvješće iz Europskog vijeća, da su sve rasprave, ali apsolutno sve koje su bile, a bilo ih je već 20-tak, bilo fokusirane na pitanje migranata. Znači pitanje migranata je pitanje Marrakesche konvencije, to je prva konstatacija. Druga konstatacija, nažalost, evo, SDP-ovaca tu sada skoro ni nema,

da je premjer uspio napraviti ono što je htio, da je ustrojio svoju vojsku kako treba i da razliku od Istanbulske konvencije, ovaj put neće biti pogovora. S obzirom koliko je veliki interes javnosti za ovu temu i saborskih zastupnika, ja bi volio čuti, da se o ovoj temi, baš o Marrakesckom sporazumu i kompakt, kako ga zovemo, raspravlja na plenarnoj sjednici a ne samo na odborima, iako mi je drago da će makar i na odborima to biti, ali evo ga, ovim putem preporučam …/Govornik se ne razumije./… jer smatram da hrvatski građani moraju to čuti, i da očito postoji jedna želja, volja, kod saborskih zastupnika da raspravljaju. Nažalost, ne baš HDZ-ovi, jer nije baš pragmatično, ali vidim ostatak sabornice je raspoložen za raspravu. Dakle, vi ste lijepo i u vašem izlaganju istaknuli da taj problem postoji i rekli ste da postoje zemlje koje su nakon, ako se ne varam rekli ste godinu i pol dana rasprave o ovoj temi i sve je bilo usuglašeno, 192 zemlje, evo ako se ne varam, Ujedinjenih naroda, sve su bile ZA ovaj Sporazum, radilo se na njemu, jedino je Trump odnosno SAD izašao, malo kasnije Mađari, al' odjednom eto događa se neki domino efekt, nešto se događa, meni je drago da sam ja osobno uspio, evo ga, da sam utjecao da i ova tema dođe u fokus, u fokus javnosti u Hrvatskoj, drago mi je .../Govornik se ne razumije./..., drago mi je da se o njoj raspravlja, jer ako danas već 6,7 zemalja, ne bih htio pogriješiti broj, odustalo od ovoga Sporazuma, smatram da se nešto ipak krije u njemu. A kad govorimo o tom Sporazumu, on na prvi pogled izgleda jako fino, znači on izgleda jako fino, kao što izgleda Istanbulska konvencija, to jest kao što je izgledala, jer .../Govornik se ne razumije./... pa neću reći 99 ili 95% stvari u redu, i to lijepo izgleda, i to je sve u celofanu, međutim ako malo bolje zagrebemo ispod površine, vidjet ćemo da postoje stvari koje nisu u redu. Ja ću malo pokušati par stvari tu ipak istaknuti ali prije nego što kažem nešto o ovome, ja ipak moram ovdje reći, prihvaćanje ili neprihvaćanje ovog Sporazuma je pokazivanje državnika, a to ste vi gospodine Plenkoviću, drago mi je da ste tu, i naše Predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, što oni misle o ključnom problemu svijeta danas, naravno imamo ekološke probleme, probleme rata, probleme mira, ali jednom od ključnih problema danas. Da li ste vi suverenist ili ste globalist, ili što ste više, suverenist ili globalist? Nažalost prema ovome što ste vi rekli, vi ste više globalist, a jako malo suverenist. I žao mi je baš iz jedne Hrvatske koja je, gdje su za tu granicu i očuvanje njeno, poginuli nedavno, mnogi hrvatski vojnici, tisuće njih, da baš iz te Hrvatske dolazi jedan Premijer i Predsjednica Republike Hrvatske koji nisu suverenisti, .../Govornik se ne razumije./... bolje razjasniti jednu stvar, ja ne znam zašto se ovdje govori da Predsjednica ima suprotan stav od Premijera, pa oni imaju identičan stav. Ja osobno nisam čuo Predsjednicu da je rekla da nije za Sporazum, evo ispravite me Premijeru u završnoj riječi, ja je nisam čuo. Ja sam nju čuo ovako da će ići u Marakeš, pa je rekla da neće ići u Marakeš, pa je onda kasnije u onoj Izjavi u istoj rečenici rekla da nije za, ali da nije ni protiv Marakeškog sporazuma, odnosno kompakta. Dakle, ja još nisam čuo, s druge strane, evo ga, s obzirom da je vama stalo da imate to zajedništvo, ja vam preporučam da popijete kavu pa neka bude na vašoj strani da i mi ostali znamo na čemu smo, da je ona za sporazum, ili možda nas ugodno iznenadi. Nije nas iznenadila za Istanbulsku konvenciju, mudro je šutila, tu vam moram priznati da ste vi tu veći frajer od nje, svaka vam čast. Vi ste ipak tu bili onako dosljedni sami sebi i vi ste ono što ste tvrdili cijelo vrijeme i izgurali ste to. Rekli ste, ja sam za Istanbulsku i biti ćete vi HDZ-ovci. I svaka vam čast. A ona je mudro šutila, nju nismo čuli. Nismo je čuli da je rekla to je dobro, to je loše, ja sam za, ja sam protiv. Ja bih to s njom malo raspravio jer smatram da ona kao državnik ako već nije suverenist, mora biti odlučna. Vi jeste, svaka čast. Vi ste za Marakešku, a i vi HDZ-ovci ćete jednoglasno na predsjedništvu biti za Marakešku, jer vam ja tako kažem. I to fino zvuči. I tu ste, dobri ste tu, jako dobri. Da ste malo više u drugom dijelu političkog spektra ja bih uživao biti u vašoj stranci, odnosno da mi vi budete politički zapovjednik, nažalost, malo ste, to klatno je otišlo malo u drugom smjeru pa to nije moguće nažalost. Dobro, ja bih sada prije što malo uđem i u Marakešku ipak spomenuo ono vezano uz gospodina Kajkića, danas ste mi odgovorili na jedan način, smatram neprikladan način, da on to nije prijavio. Evo ja vam ovog trenutka prijavljujem, da je hrvatski državljanin od strane, znači Srpske obavještajne službe koja je direktno pod kontrolom gospodina Aleksandra Vučića bio 5 sati ispitivan, a tema glavna ispitivanja je bilo to što Hrvati koji su bili u koncentracijskim logorima u 20. stoljeću u '90.-tih godina u Srbiji, traže odštetu za vrijeme koje su proveli u logorima. I mi šutimo. Mislim, ja govorim ali mislim da vi trebate govoriti. I onda kada vas ja pitam jeste li vi na Europskom vijeću konačno pokrenuli pitanje Srbije i njezina ulaska u EU, ja ne čujem taj odgovor. A znate kao i ja, jako dobro znate i svi znate koji ste ovdje u sabornici da je ovo idealna prilika da se stvarno ta sporna pitanja riješe. Ja razumijem da to nije lako i da je politika Brisela ne talasaj, ali ajde, evo pokušajte se malo uživjeti u onu žrtvu, evo volio bih da ste bili u Vukovaru kada je bio ovaj prosvjed. Mahom su tamo bili ljudi koji su osobno, imaju osobne gubitke u Domovinskom ratu i volio bih da s njima malo razgovarate, s tim tisućama ljudi koji su izgubili nekoga, u Domovinskom ratu, da s njima malo, da osjetite zapravo zbog čega su oni tamo došli. Pa kad njih pitate treba li Srbija nama konačno reći gdje su nestali, gdje su poginuli, platite, neka plate za naše, znači Hrvate koji su bili u koncentracijskim logorima, konačno. I na koncu postavimo pitanje i granice, da i to riješimo, a zašto ne pitanje ratne odštete. To oni žele, a vi kao državnik koji njih zastupate to morate na neki način isposlovati. I na posljetku reći ću vam, govorili ste o gospodinu Tusku, govorili ste o Tusku i da ste razgovarali s njim vezano uz situaciju u BiH-a. Niste rekli ono ključno. Ja ne znam koji je zapravo osim Izbornog zakona vaš kao predsjednika Vlade cilj tamo. Ja bih volio da bude jasan, npr. da to zvuči ovako, ja kao predsjednik Vlade želim da Hrvati u najkraćem mogućem roku dobiju treći entitet, odnosno svoj entitet. Ali ja to nisam čuo od vas. Pitajte malo Hrvate u BiH-a, imate evo dvoje zastupnika HDZ-a koji dolaze iz tog prostora, oni će vam istu stvar potvrditi. Možda ne glasno jer se boje, ali kada ste na samo s njima, reći će vam ista stvar. I to je jedini način da se ovi ostaci ostataka Hrvata u BiH-a sačuvaju, jedini način i to svi znamo. A s treće strane, bilo je stravično slušati gospođu Pusić, ovdje, stravično. To je zapravo, ipak puno umjereniji od nje. Znači ona je govorila, zapravo se Hrvatska nema što petljati u politiku BiH-a. Vi se petljate ali stidljivo da se ne zamjerite Europi. Ako je jedini način da Hrvatska iskoristi svoje, to što je potpisala Daytonski sporazum, ajmo iskoristiti to, napravimo ultimatum. Tražimo izmjenu sporazuma, zaštitimo Hrvate u BiH-a jer ih jer ih uskoro neće biti a kada ih ne bude mi smo u Hrvatskoj u problemu. Dakle, završiti ću. Volio bih da su hrvatski državnici a to ste vi, to je naša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, malo manje globalisti a malo više suverenisti. Da malo više slušate Hrvoja Zekanovića a malo manje Tuska ili nekoga drugoga iz Europe. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Zekanović. Replika kolega Kovač, izvolite. **Kovač, Miro (HDZ)** Evo ja sam slušao kolegu Zekanovića pozorno, javljam se samo kratko. Znači ovako, dragi kolega Zekanoviću, oko Srbije, da nema nikakve zabune postoje kriteriji, postoje tzv. prijelazna mjerila koja su ugrađena u pregovarački okvir, u to famozno poglavlje 23 posvećeno pravosuđu i temeljnim pravima. To pokriva i pitanje odštete za logoraše, znači ljude koji su žrtve rata, imaju pravo na pristup pravosuđu, sudovima. Odnosi se na nestale, odnosi se na hrvatsku manjinu jer tamo stoji da Srbija mora svoj pravni okvir implementirati. A međunarodni sporazumi su dio pravnog okvira. Prema tome, svi ti kriteriji su ugrađeni i Srbija će sigurno na putu prema EU jer to je u njezinom interesu ako vjerujemo njezinim čelnicima i to morati ispuniti. Hvala lijepa. odgovoriti?/… Imamo, samo malo gospodine Zekanović imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Poštovani predsjedavajući, po drugi put i morao sam reagirati, kolega Miro Kovač obmanjuje javnost, krši Poslovnik, članak 238., govori da je nešto ugrađeno u pregovaračka mjerila, znači govori o tome da će se to sve riješiti, obmanjuje javnost a imamo činjenicu da hrvatski državljani, logoraši sami dižu privatne tužbe, sami angažiraju odvjetnike umjesto da im Hrvatska država omogući pravnu zaštitu i pravnu pomoć a razlog je ne sazivanje povjerenstva.

da li u tom članku igdje stoji ovo o čemu ste vi govorili. Dakle zloupotrijebili ste institut povrede Poslovnika. Temeljem Poslovnika izričem vam opomenu temeljem članka 239. Odgovor na repliku poštovani kolega Hrvoje Zekanović. Izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Moram reći na početku da mi strašno ide na živce kada kolega Grmoja na ovaj način krši Poslovnik. Kolega, meni je bila upućena replika a ne vama, znači ja odgovaram a ne vi. Je li vam jasno to? Čisto malo da se, da malo pogledate to. A malo se vi kolega Grmoja dogovorite sami sa sobom, jeste li za marakešku, jeste li za istanbulsku, gdje ste vi, jeste vi lijevo, desno, gore dolje. Malo se dogovorite. Evo imate tu vjeroučitelja, imate ateista, pa malo se dogovorite gdje ste i što ste svjetonazorski, politički jer ste nigdje. …/Upadica Brkić: Kolega Zekanović./… A vi kolega Kovač, evo vama ću isto odgovoriti, bilo vam stvarno kolega, duboko vas cijenim, bilo bi bolje da niste dali repliku. Stvarno bilo bi bolje radi vas da je niste dali. Jer postoji ako se ne varam poglavlje br. 34. odnosi Srbije sa Kosovom. Ne postoji poglavlje odnosi Srbije s Hrvatskom, ne postoji. I ne postoji. I stvarno zašto onda Hrvati odlaze u Srbiju dižu privatne tužbe ako će to biti riješeno. Kolega, znate da to nije istina i bilo bi bolje da ste šutjeli, žao mi je jer vas cijenim. Zahvaljujem na vašem odgovoru. Na repliku ste odgovarali kolegi Miri Kovaču a ne gospodinu Grmoji i nemate šta gospodinu Grmoji vi replicirati nego ste replicirali kolegi Kovaču. Tako da ja vas molim da ubuduće se držite toga. Imamo povredu Poslovnika ponovno poštovani kolega Nikola Grmoja. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Kolega Zekanoviću, jako nekorektno ste mi se obratili, znači uopće vam se nisam obraćao. Kada govorite o tome zašto sam ja, ja sam izašao na izbore sam sa MOST-om i dobio povjerenje hrvatskih građana a vi ste s ovim čovjekom ovdje, evo vas na slici, pogledajte, s Andrejom Plenkovićem, vidi vas ovdje, kako ste simpatični vas dvojica, nešto je Plenković bolje izgledao znači nego sada. Tako da nemojte vi meni govoriti što sam ja i tko sam ja. Ja sam kod svakog glasovanja glasao, znači nisam pobjegao od bilo čega a vi sad glumite velikog suverenistu a sa HDZ-om ste zajedno izašli na izbore, nemojte meni to prodavati. Niste se pozvali na članak za povredu, izričem vam opomenu temeljem članka 240 sa oduzimanjem riječi. Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega. a vas je potjerao, nama je dao košaricu, e i sada da je bilo po vama, vi biste bili mali dobri još biste imali svoje ministre i …/Govornik se ne razumije/…, ali ne možete jer ste dobili nogu u guzicu. zamolio bih vas za mir u Sabornici. Poštovani kolega Zekanović, niste naveli, naveli ste članak, ali niste naveli nikakvu povredu Poslovnika, zloupotrijebili ste Poslovnik temeljem čl. 239.

danas smo imali doista raspravu o mnogim temama u okviru ove već uobičajene rasprave odnosno Izvješća koje predsjednik Vlade podnosi o sastancima Europskoga vijeća. Međutim, nekako su dominirale dvije teme, a to je pitanje BiH i pitanje migracija. U ovih evo 10-tak minuta ja bih samo nešto o tome rekao što do sada još nije rečeno. poštovani kolege, ja vas molim. Poštovani kolega Grmoja. Poštovani kolega Zekanović izričem vam opomenu sa udaljenjem sa sjednice i zamolio bih vas da se udaljite sa sjednice. Kolega Zekanović, Kolega Zekanović, kolega Zekanović, kolega Zekanović, kolega Zekanović izrekao sam vam opomenu s udaljenjem sa sjednice dok, do završetka ove točke dnevnog reda, molim vas da napustite sjednicu.

Određujem stanku od 10 minuta, nastavljamo u 19 sati i 40 minuta.